Колеги, можемо проводити реєстрацію? Займіть місця робочі. Отже, прошу провести реєстрацію народних депутатів.

Зареєстровано 338 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народного депутата України Наталі ЮріївниКоролевської, вітаємо. І також сьогодні в всі наші співвітчизники та друзі у всьому світі відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та День пам'яті жертв депортації з Криму у 44-му році. 74 роки тому радянська імперія розпочала репресії проти цілого народу. За добу сотні тисяч родин кримських татар були насильно виселені та депортовані з Криму. Лише з проголошенням незалежності України кримські татари отримали право вільно і гідно жити на землі своїх прабатьків у Криму. Але сьогодні знову російські окупанти розгорнули терор і репресії проти кримських татар та українців у Криму. Вже п'ятий рік український Крим задихається у новітній російській окупації. Дорогі наші співвітчизники, дорогі мешканці Криму! Ми пам'ятаємо про вас, ми визволимо Крим і повернемо вам вільне та щасливе життя на Батьківщині. Шановні українці, закликаю усіх сьогодні рівно о 12 годині долучитися до Всеукраїнської хвилини мовчання для вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу у 1944 році. І ми в парламенті теж о 12 годині вшануємо хвилиною мовчання усіх депортованих. Пам'ятаємо, переможемо. Переходимо до порядку денного. Нагадую, сьогодні в нас "година запитань до Уряду". На засіданні Верховної Ради України присутні і беруть участь в нашому засіданні Прем'єр-міністр України Володимир БорисовичГройсман і члени уряду. Привітаємо. я запрошую до першого виступу від уряду Лілію Михайлівну Гриневич, міністра освіти і науки України. До 15 хвилин. А потім запитання від фракцій і від народних депутатів. Пані Лілія, будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу! Шановний Володимире Борисовичу! Шановні народні депутати! Я щиро дякую за цю можливість виступити з трибуни Верховної Ради і, можливо, розвіяти певні міфи, що склалися в суспільстві щодо нового порядку зарахування до 1-го класу. Ми отримали з цього приводу і запити народних депутатів. Також я матиму змогу розповісти оперативну інформацію, як ми завершуємо навчальний рік. Отже, нові правила зарахування до 1-го класу. Основною метою, коли писався Закон "Про освіту" і розроблявся проект порядку зарахування, було усунути несправедливі і корупційні правила зарахування до 1-го класу. З педагогічної точки зору, абсолютно неприпустимо піддавати конкурсу і тестуванню шестирічних дітей. Тому що вони не навчалися ще за жодною спільною програмою. Окрім того, їхні психологічні особливості в такому віці не дозволяють це робити. Тому перетворюється цей конкурс на фарс, на конкурс батьків, на конкурс права дзвінка, конкурс також хабара. І дуже часто ми просто обурені тими, які питання ставляться дітям на таких конкурсах. Це часто питання, відповідь на які знає тільки той, хто ставив це питання. Наприклад, що спільного між їжачком і молочком? Я вас зараз, можливо, здивую. Відповідь на це питання конкурсу: і той, і те згортаються. Я хочу, шановні народні депутати, сказати вам таку річ, що далі так продовжуватись не може. І ми повинні зробити цивілізовану систему вступу в 1-й клас. А цивілізована система полягає в тому, що дитина в шестирічному віці повинна мати гарантоване місце у школі поряд з її місцем проживання. дитина в тому порядку, який ми запропонували, не зобов'язана, а має право навчатись в закладі освіти на території обслуговування, якого вона проживає. Тому що сьогодні батьки і дитина можуть бачити школу поряд зі своїм будинком, чути, як там сміються діти на подвір'ї, але дитині зась цю школу, бо не можуть ці батьки добитися до директора або занести хабара, або заплатити за окрему підготовку до такого конкурсу. Якщо ж батьки планують дитину віддати в іншу школу, вони також можуть це зробити в цій пропозиції, яку ми дали, але вони можуть бути там зараховані тільки на вільні місця і точно не за конкурсом. Вони можуть бути зараховані тільки за знеособленим конкурсом, коли всі в рівних умовах. При цьому це не є якийсь "український велосипед", це дуже поширена практика провідних освітніх системах, зокрема європейських країн. Якщо ви глянете, то з 38 проаналізованих європейських країн тобто у 25 країнах, застосовується саме така система. Є ще такі країни, які застосовують виключно територіальний розподіл і територіальну прив'язку, і не можна прийти навіть на вільні місця. Таких є 7 країн, як ви бачите, 18 відсотків. І в 16 лише відсотках не застосовується такий принцип, але там також лунає дуже багато критики, що потрібно міняти цю систему вступу до початкової школи. Я хочу також сказати, початкова школа має стати однаковою для всіх. І зараз уряд для цього робить великі зусилля, я ще перейду до цього в своїй презентації. якщо дитина виявляє особливі здібності, наприклад, фізико-математичні, то наприкінці початкової школи вона може піти вступати на конкурсній основі до 5-го класу шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до її здібностей. І на такому конкурсі вже є, що перевіряти, тому що ці діти вже пройшли курс початкової школи, і вони психологічно готові брати участь в подібних конкурсах. Таким чином, ми не обмежуємо право, зараз можна в іншу школу потрапляти також, але на вільні місця через жеребкування. І ми дуже серйозно з Міністерством юстиції і Офісом Уповноваженого з прав людини виписали правила жеребкування, щоб вони були прозорими, щоб батьки могли це контролювати, журналісти могли це контролювати. Це раз. А друге. Так чи інакше дитина на етапі 5-го чи 10-го класу може зробити вибір на користь іншої школи на засадах конкурсу. Наступне. Я хочу звернутися до шановних батьків, які документи від вас можуть вимагати. заява на вступ до школи, копія свідоцтва про народження, оригінал або копія медичної довідки, для дітей з особливими освітніми потребами це ще може бути копія висновку Інклюзивно-ресурсного центру. Якщо ж ви хочете реалізувати своє право на першочергове зарахування, лише тоді ви можете пред'являти якісь документи додаткові, причому це не обов'язково місце реєстрації. Ми чудово знаємо наскільки у нас є різні ситуації в людей: хтось не має місця реєстрації, знімає квартиру, хтось живе у своїх родичів, і якщо родичі можуть це підтвердити і прийти, і показати свої документи і місце реєстрації, це теж може бути можливим через реалізацію такого права. Отже, ми пропонуємо понад десять різних можливих способів довести місце свого проживання. Наступне. Для нас також дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування, керівники навчальних закладів чітко вивчили всі ці умови і не створювали додаткових перешкод батькам. Шановні колеги, шановні батьки, у нас все оприлюднено на сайті міністерства і у вигляді візуалізації, щоб легко було зрозуміти, і у вигляді самого положення, і роз'яснювальних листів. Тому батьки можуть там також прочитати, якщо вони бачать якусь несправедливість у школі. Наступне. Як ми будемо завершувати цей навчальний рік. Перше. До 31 травня подання документів для зарахування до 1-го класу. До 1 червня 2018 року включно йде зарахування всіх дітей за територіальним принципом, також рідних братиків і сестричок дітей, які навчаються в цій школі. Тому що зрозуміло, що батькам легше водити до однієї школи своїх дітей. Діти працівників закладу освіти і не тільки вчителів, але, якщо це технічна працівниця, і вона там працює, їде на роботу, вона також може привести дитину. І діти, що переводяться з дошкільного підрозділу цього закладу в разі його наявності. З 5 по 10 червня відбір на вільні місця шляхом жеребкування. І 15 червня остаточний наказ про зарахування учнів. Якщо хтось раптом переїде після 15 червня і він буде належати до цієї школи, його також зобов'язані взяти. Коротко про процедуру зарахування. Особливо важливо цей публічний захід жеребкування. Жеребкування здійснюється в прозорому барабані, і кожен учасник або батьки, або їхні представники самостійно витягають жереб і оголошують результати. При цьому конкурсний відбір школи з поглибленим вивченням окремих предметів до 5-го і 10-го класу зберігається. Це також важливо всім почути, хто зараз працює в школах, і батьки, чиї діти вчаться в школах. Основна цінність взагалі цієї зміни полягає в тому, що ми маємо зробити кожну початкову школу якісною. У нас страшне розшарування між так званими престижними школами, куди ходять ті, хто приносять… приводять бюджетні гроші і приносять свої гроші, і ті школи, які 25 років мало що отримували з обладнання. Цього року ми зробили безпрецедентну інвестицію в початкову школу. Крім того, що у нас є новий зміст освіти і перенавчання всіх вчителів, у нас закладено в бюджет майже 2 мільярди гривень на впровадження нової української школи. З них понад 1 мільярд – цільова субвенція на початкову школу. До цього мають також докластися, як бачите, 40 відсотків цієї суми піде на закупівлю дидактичних матеріалів для 1-го класу; – на закупівлю сучасних меблів, які допоможуть конструювати навчальний простір відповідно до вікових особливостей дітей і методів роботи; має бути використано на закупівлю комп'ютерного обладнання, зокрема принтцентрів, щоб можна було розмножувати матеріали і працювати з дітьми відповідно до їхніх потреб. це невичерпна цифра, тому що органи місцевого самоврядування мають докласти. І ми це поділили так: 30 відсотків мають докласти міста, обласні центри, ті, які мають більші доходи до бюджету; 10 відсотків до цього, як мінімум, мають докласти райони й ОТГ і лише 5 відсотків – це гірська місцевість лінії зіткнення; 95 – це все державний бюджет. Отже, також хочу вас повідомити, шановні колеги народні депутати і всі, кого цікавить реформа початкової школи, що ми підписали з LEGO Foundation меморандум. Справа в тому, що методики гри і роботи з Lego насправді передбачають дуже багато навчальних методик саме для дітей початкової школи. Вони розвивають їх оперативну пам'ять, творче мислення, просторове і конструктивне мислення. Так от, довіра до нашої реформи є насправді дуже високою, і це показують наші міжнародні партнери. Ми отримаємо для кожного першокласника так звані шість цеглинок, з якими можна робити безліч дуже цікавих вправ, і ми зараз навчаємо майбутніх учителів 1-го класу, як робити ці вправи. А також кожний клас отримає ящикLego, на якому можна робити колективні партнерські проекти, де дітей вчать конструювати і співпрацювати в групі. Щоб ви розуміли обсяг цієї допомоги, це 50 "траків", великих вантажних машин, які будуть в три черги надходити в Україну. Абсолютно безкоштовна гуманітарна допомога на підтримку цієї реформи. Перші надійдуть до 1 вересня, ці 6 цеглинок, до наших шкіл. В класі створюються навчальні осередки, застосовуються методики діяльнісного навчання. Я хотіла би сказати всім батькам: не бійтеся змін! Інколи вам здається, так, ця школа може виглядати гірше, але, по-перше, ми її змінюємо вже зсередини, по-друге, всі вчителі проходять кваліфікацію, а треба пам'ятати, що у початковій школі мають значення не лише і не стільки красиві стіни школи, а в першу чергу, вчитель початкової школи, який буде працювати з цими дітьми. Наступне: завершення навчального року. Розпочнуться скоро останні дзвоники, випускні. Орієнтовне завершення навчального року відбувається наступним чином: 11-й клас – не раніше 22 червня, початкова школа – орієнтовно з 25 по 31 травня, базова школа орієнтовно з 31 травня по 15 червня. З 22 по 13 червня, тобто з наступного тижня, починаються сесії зовнішнього незалежного оцінювання, атестати одинадцятикласники отримають після того, як складуть ЗНО, відповідно, після 22 червня. Далі вступна кампанія, але це – окрема тема.

Дякую за увагу. Отже, колеги, зараз будуть запитання від фракцій. І тому прошу приготуватися до запису на запитання від фракцій, потім будуть від народних депутатів. Прошу записатися і провести запис на запитання від фракцій. Будь ласка.

Від групи "Відродження" –Кулініч. Будь ласка, Кулініч. Включіть мікрофон. Дякую. Питання до міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Пане міністр, на сьогодні з дорогами державного значення склалася така ситуація, що вони вийшли з зимового періоду в жахливому стані. Ті ліміти, які передбачені для областей на ремонт та утримання на 2018 рік, практично вже використані на дороги міжнародного, регіонального та національного значення. Але що робити з дорогами територіального значення, так званими "тешками". Наприклад, на 2018 рік тільки в Полтавській області треба відремонтувати 600 тисяч метрів квадратних дорожнього полотна, це 23 дороги. Тому питання: за рахунок чого планується ремонт

Полтавська область отримала рекордне фінансування на цей рік – понад 2,5 мільярди гривень. Ситуація з "тешками". На прохання багатьох облдержадміністрацій ми зараз готуємо зміни в нормативні документи, "тешки" протягом цього року будуть передані на баланс областей. доріг... використання коштів на ремонт доріг, ми проведемо найближчим часом брифінг з паном Новаком, де публічно назвемо всі області, яке реально використання. Бо, на жаль, похвалитися особливо нічим, ми маємо ряд областей, які не використовують кошти, які ми з таким трудом вибивали, власне, на дороги. Щодо експлуатації. Було прийнято рішення спрямувати додатковий мільярд гривень на ремонт і експлуатацію українських автошляхів. Безумовно, цього недостатньо, ми зможемо лише відремонтувати близько 50 відсотків, але прогрес є. Дякую.

Керівництво ДАБІ дуже швидко відреагувало на скандальну ситуацію з незаконною забудовою у Золочеві, яка покривалася місцевими чиновниками та скасувала дозвіл на будівництво. І за це ми дякуємо і керівництву ДАБІ, і вам. А тепер про погане. Бюджетна резолюція на три роки, яка була подана цього тижня урядом, містить курс долара 30,5 гривень і не містить згадки про реформу ДФС і митницю через дірки, в які повз бюджет в кишені корупціонерів пролітає мінімум 75 мільярдів щороку. Податкова реформа, Володимир Борисович, це не лише підвищення ставок акцизів на інфляцію, як пише уряд. Наша зустріч з МВФ показала, що вони не проти податку на виведений капітал, але вони вимагають реформи ДФС і митниці. І сьогодні бізнес скаржиться мені на простої на митниці, на відсутність кадрів, особливо в Одесі в достатній кількості. Тому я хочу, щоб вся країна знала, що якщо лад на митниці не буде наведений, в цьому буде ваша персональна відповідальність, адже ДФС сьогодні в вашому прямому підпорядкуванні. Дуже дякую вам за ваше запитання. Я знаю, що ви розумієтесь на роботі митниці, у тому числі добре володієте інформацією про тіньові схеми, з якими я борюсь. Я би дуже просив в своїх виступах дати конкретно прізвища, ім'я, схеми, пункти пропуску, де є така проблема. Я з цією проблемою борюсь не на словах, і можу вам сказати, що ви можете бути свідком того, що надходження від митниці в бюджет країни зростають, і це не інфляційні кошти, а це кошти від боротьби з тінню. В минулому році таких коштів ми залучили не 75 мільярдів, як ви сказали, а 70 мільярдів плюсом. Це означає, що ми достатньо серйозно займаємось тим, щоби навести там лад. Більше того, хотів би зазначити, що ми зараз оголосили тендер на закупівлю сканерів, які є абсолютно міцною зброєю проти Те, що робить сьогодні керівник ДФС, заслуговує на повагу, тому що це абсолютно професійний підхід і абсолютно відверта позиція по боротьбі з контрабандою, і в тому числі по боротьбі зі всіма всіма порушеннями, які відбувалися з боку ДФС. Зокрема, саме цим керівником була знищена схема відмивання коштів на ПДВ. І сьогодні весь бізнес вам скаже, що ПДВ отримують без сучка і задоринки, без одного дняпроволочок, безвідкатів і так далі. А якщо ви говорите про бізнес, так у своїх зустрічах постійно, і коли я буваю в регіонах, я зустрічаюсь з реальним бізнесом. І вони говорять багато добрих слів на адресу тих дій, які робить керівництво сьогодні Державної фіскальної служби. Хоча їм є надзвичайно складно, тому що система прогнила, і ця система прогнила не тільки в ДФС, а й в інших – чому ви мовчите, я не знаю – суміжних правоохоронних органах, які "кришують" контрабанду, які тиснуть на митників, які змушують їх робити контрабанду. От про це треба говорити, якщо ви хочете досягти успіхи. Я про це говорю, я з цим борюся, і я абсолютно є безкомпромісним, тому що я вважаю, що все те, що заїжджає в Україну і виїжджає з неї, всі платежі мають бути внесені в державних бюджет, тому що цей бюджет належить українському народу. І я можу вам сказати як Прем’єр-міністр: за декілька років своєї діяльності я зробив надходження спільно з ДФС, з Міністерством фінансів більшими, ніж вони були досі. І хочу вам сказати наступне, що ми будемо рухатися і далі для того, щоб створити нормальну якісну систему, в тому числі отримання обміну інформацією, в тому числі і аналітики по тим нормативам, з яких нараховуються податки до державного бюджету. Я тут є абсолютним не те, щоби прихильником, я є реально тією людиною, яка безкомпромісно буде стояти на позиції державного інтересу. І я вам ще одне можу сказати, що я є тією людиною, яка не замішана, ні я, ні керівник ДФС, ні Міністерство фінансів не замішані в жодній хоча би копійці тіньових схем на митниці, в податковій і в контрабанді. Я цим пишаюсь, і я буду боротися з цими негідниками, які роблять країну біднішою. Я прийшов робити країну багатшою. Давайте ставати разом і давайте пропозиції, що треба зробити, як ви вважаєте, щоб ситуація змінилася. А на Одеську митницю подивіться надходження, подивіться ,скільки вантажів тудою проходить, і ви побачите динаміку зростання надходжень до державного бюджету. Закликаю вас демонструвати нову якість української політики і конкретно вносити пропозиції, що необхідно зробити, щоб ситуація була кращою. Ми з повагою ставимося до депутатів Верховної Ради України, готові дослухатись і спільно боротись за те, щоб Україна стала багатшою. Дякую за ваше запитання. Шановний Володимир Борисович! Шановний Володимир Борисович, будь ласка. Ви знаєте, я думаю, що ви як ніхто, як нікому вам відома ситуація з "Запоріжжяобленерго". Я думаю, що ви все робите для того, щоб там виправить. Але на протязі більше року 5 тисяч працівників не отримують заробітну плату. Їм різна мотивація іде, різні там вигадки: то не розрахувалися заводи, то ще якась проблема. Я хочу отримати конкретну відповідь: які заводи, кому вони належать, хто не розраховувався з обленерго, з "Запоріжжяобленерго", чому люди виходять на страйки. Це може нести дуже страшну ситуацію екологічну, соціальне напруження в прифронтовій області. Я чую СБУ, там арештували десять якихсь пропагандистів. Отут 5 тисяч пропагандистів, ви їх робите самі пропагандистами, з ними не розраховуються… За що йому завтра купить хліб, заплатить за квартирну плату, дітей зібрати у школу, скажіть, будь ласка. Дякую за ваше запитання. Повірте, що мене це питання болить не менше, ніж вас, оскільки, коли мова іде про борги з заробітної плати людини. Це означає, що вона не отримала те, що належить їй як винагорода за її працю. Якщо ви бачили останні засідання уряду, то ми зробили абсолютно дієві механізми по боротьбі з неплатниками заробітної плати. І ця ініціатива є міністра юстиції, який цим абсолютно предметно займається. А тепер треба дивитись на причини. Якраз декілька тижнів назад на засіданні уряду я про це говорив. Я говорив про п'ять обленерго, які знаходяться в управлінні Фонду державного майна України, які довели, що управління цими "облами" були неефективними. І на превеликий жаль, страждають від цього громадяни України, які там працюють. Я поставив абсолютно жорстку вимогу перед новим керівником Фонду державного майна України навести лад на п'яти обленерго, і, зокрема, на обленерго Запоріжжя, щоб там не було тієї вакханалії, яка спричинила загострення тих проблем соціальних, які є на сьогоднішній день. А тепер для того, щоб системно врегулювати цю проблему, уряд не має жодного повноваження. Для цього потрібна сформована нова комісія НКРЕКП, яка має встановити всі регуляції і відсотки відрахування, які зроблять так, щоб розрахунки відбувались в такий спосіб, як і у всіх інших обленерго України. Я дуже хотів вирішити цю проблему. Немає такого рішення уряду, яким би ми могли його врегулювати. Якби воно було, ми б це зробили. Зараз останнє, завершується формування нової комісії. І я буду вимагати від комісії, щоб… звертатись до них з проханням, щоб вони в першу чергу розглянули це питання і вирішили цю проблему. Дякую за ваше запитання. Дякую. Від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович. 10:35:38 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем'єр-міністр, ви берете зобов'язання про підвищення цін на газ в обмін на черговий кредит Міжнародного валютного фонду. Ми читаємо з преси повідомлення про те, що ціна на газ для громадян буде 11 тисяч гривен за тисячу кубів. Я хочу запитати урядовців, які ведуть перемовини і про це домовляються, чи є у вас розум? Чи думаєте ви про те, що 11 тисяч гривен за тисячу кубів не здатен заплатити ні один українець, крім олігархів, мільярдерів і очевидно, урядовців?! Замість того, щоб збільшувати видобуток власного газу, замість того, щоб знижуватиенергозатратність, ви піднімаєте ціні на газ, робите неконкурентоздатною нашу економіку, нашу промисловість. Українці вимушені їхати по закордонах. Ви ходите, бомжуєте по всьому світу за кредитами! Взамін кредитів землю продай, ціну на газ підніми, пенсійний вік підніми і все інше. У мене питання до вас: коли ви почнете працювати на українців, а не на Міжнародний валютний фонд? Коли ви дасте українцям можливість жити достойно в рідній країні? Ви кажете… Дайте закінчити, будь ласка. Ви кажете, ви хочете зробити багатшу країну. Як ви можете зробити багатшу країну, коли люди жебракують? Як ви можете зробити багатшу країну, коли ви не піднімаєте зарплати і пенсії? Як ви можете зробити багатшу країну, коли ви торгуєте сировиною, а не готовою продукцією? Я вам пропоную від слів до діла, і більше слухайте те, що ми вам пропонуємо, а нелапшу вішайте на вуха громадянам. Задовбали! Олег Валерійович, таке враження, що ви розмовляли не зі мною, а говорили з тими, хто зробив Україну слабшою за як мінімум до Революції Гідності за 10 років. І якраз моє завдання не вішатилапшу на вуха, а моє завдання – дивитись в очі проблемам і їх реально вирішувати, а не розказувати комусь байки про те, які можуть бути райдужні перспективи. Ви говорите про заробітну плату? Я вам скажу, що саме наш уряд спільно з вами підвищив заробітну плату в 2,5 рази від того, як вона була, але це мало. Друга позиція. Наш уряд вперше провівнаймасштабнішу не подачку пенсіонерам, а почав, відкрив можливості створення нової системи пенсійної України. Ми робимо все для того, щоб ті борги, які не ми брали, і не я як Прем'єр-міністр. Я вже наводив цифру, з 2004… 2006 року по 2014 рік в Україну було залучено боргів 47 мільярдів доларів. Порахуйте на калькуляторі – один бюджет нашої країни. І тому я займаюсь сьогодні денно і нічно тим, щоб зробити Україну сильнішою. Я хотів би це робити швидше, але, на превеликий жаль, в цій країні не все залежить від мене і не все залежить від вас, але від нас з вами, як каже український парламент і уряд, залежить багато чого, що нам треба зробити. Тепер що… І те, що ми робимо сьогодні, і це є абсолютним фактом. І я точно знаю, що ми знайшли ключ до вирішення багатьох системних проблем в країні, на які закривали очі. І в Україні буде нормальна медицина, буде якісна освіта, буде якісна інфраструктура, будуть якісні підприємства. Сьогодні в Україні будується 49 підприємств, на яких будуть працювати українці. Ми працюємо над тим, щобдетінізувати заробітну плату в країні. Сьогодні вже середня заробітна плата дорівнює 8 тисяч, але і цього є недостатньо. Я думаю, що середня заробітна плата в країні в цьому році ще буде 10 тисяч гривень. Ми будемо рухатись, але не за рахунок того, щоб ходити з протягнутою рукою по всьому світу, як це робили до нас, а за рахунок…

але ми зростання закладемо 3 відсотки економіки. Це означає, що на 470 мільярдів в Україні буде вироблено більше продукції, ніж минулого року, українськими руками, за українську заробітну плату. Чи ви думаєте, що я не переживаю за те, що люди виїжджають за кордон, тому що їм платять там більше? Але я знаю і про те, що довели Пенсійний фонд до того, що дірка – 140 мільярдів гривень. Українське військо сьогодні потребує фінансування 165 мільярдів. Ми на те, щоб обслуговувати борги, які не ми з вами брали, витрачаємо 130 мільярдів щороку. І ви говорите про те, що ми нічим не займаємося. Ми робимо Україну сильнішою. Я би хотів, щоб ми її робили швидше. Але я точно знаю, що швидко – це не слова, а це конкретні дії, які ми робимо сьогодні. І у нас буде в Україні порядок. А тепер що стосується цін на газ. Дійсно, це є зобов'язання України в те, щоб вирівняти імпортний паритет. Але мій курс як Прем'єр-міністра якраз полягає в тому, щоб зробити Україну енергонезалежною державою, щоб ми не купували газ за кордоном. І я хочу вам сказати, що в цьому році ми рекордно як державна компанія здобудемо більше 16 мільярдів кубів газу. Чому так сьогодні відбувається? А тому що за останнє десятиріччя, про яке я скажу, жодного дозволу, або одиниці, два чи три дозволи, "Укргазвидобування" отримало. Коли корупціонери отримували десятками, сотнями дозволи, видобували газ і продавали його невідомо по яким цінам. Схеми, які були запроваджені в газовій системі, ми їх зруйнували.Да, це зобов'язання є. І я сказав про те, що ми думаємо про те, як вийти з цієї ситуації. Я знаю, що є багато людей, які хочуть мені вдіти це на голову, щоб сказати, от Гройсман в цьому винен. Та не Гройсман в цьому винен і українці в цьому не винні. Винна ситуація сьогодні, з якою ми маємо знайти правильний вихід, тому що нам як державі, поки ми перебудовуємо економіку, поки ми створюємо додану… Ще хвилину, завершіть. поки ми вимушені обслуговувати наші борги, я хочу їх віддати всі і забути про них, і все, що належить українцям, віддати українцям. Але для цього нам потрібно їх заробити. І я готовий нести цю відповідальність. Працювати зранку до смерканку для того, щоб Україна стала багатшою. І про конкретні рішення, я вам вже сказав, і це тільки невелика їх частина, яку ми робимо. Але я знаю точно, що можливо робити напевно і краще, і працюю над тим, щоби наші рішення були більш якісними, і були відчутними для українських громадян. Дякую за ваше запитання.

Шановний Володимире Борисовичу, скажіть, будь ласка, ви говорили зараз про якісну медицину. Люди на вулицях кажуть: краще без Міністерства охорони здоров'я навіть, чим з таким Міністерством охорони здоров'я. було поширено на кір 15 тисячзахворюваних вперше. В тому році в чотири рази менше. Це епідемія розповсюджується. Скажіть, будь ласка, в школі в Черкасах діти на лінійці, практично два десятки дітей та вчителів, були отруєні. І вчора МОЗ заявляє, що вони не знають, якою речовиною були отруєні діти. Перше. Коли закінчиться ця вакханалія з вакцинацією на кір? Коли люди перестануть сьогодні хворіти? І далі. Коли дадуть відповідь МОЗ, чим були і як отруєні українські діти в школі? Бо зараз будуть літні табори, зараз будуть лінійки.

і зачепили тему Міністерства охорони здоров'я. Що конкретного зробило поганого вам Міністерство охорони здоров'я? Аж нічого. І якщо ви мені хочете сказати щодо того, як ми створили це міністерство в цьому уряді, або в попередньому уряді, що, у нас були якісні лікарні? У нас лікарі заробляли нормальні кошти чи люди могли достукатися до нормальної медичної послуги? Ніколи. Очі на це закривали. Ми на це очі відкрили і говоримо про те, що ми пропонуємо, зробити зміни, вони зроблять охорону здоров'я кращою. І я це можу вам довести і на цифрах, і на системі, і нічого, і ніякого Армагеддона від реформи не відбулося і не відбудеться, запишіть це, будь ласка. Не відбудеться. А тепер, що стосується захворювання на кір. Ви мали б знати про те, що щеплення від кору відбувається раз на 5 років. В перший рік, а потім на шостий рік дитини. Так от, хочу вам зазначити, що те, що ми сьогодні пожинаємо, це те, що відбувалося 6 років назад. років назад ніхто нікого не щеплював, 6 років назад ніхто про це не думав. І тому ми маємо такі спалахи. Сьогодні ми забезпечені всіма вакцинами і працюємо над тим, щоб максимально провести вакцинацію українських громадян. І я вважаю, я перший буду робити ці вакцинації під телебачення, щоб ніхто нічого не лякався. Тому що це захист, нормальний захист українських громадян, життя і здоров'я людей. І це є головним. Тому давайте неспихувати це на Міністерство охорони здоров'я, а давайте думати про те, щоб внести зміни в національне законодавство, яке зробить щеплення обов'язковим. Але зробити таким чином, що перші щеплення вакцин проходить Прем'єр-міністр України і народні депутати, щоб люди знали, що це безпечно. І тоді їх впроваджувати для людей, і для щеплень. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Опозиційного блоку"Долженков з трибуни.

2018 рік: безпрецедентна сума – 100 мільярдів доларів. Такого ще не було, по-перше. По-друге, це квіточки, а де ж ягідки? А ягідки з 2019 року будуть. Уряд Яценюка у 2015 році приймає Постанову про реструктуризацію державного боргу. Інститут державних деривативів вам згадати? Ви з 2019 року по 2038 рік будете віддавати частину ВВП. Це стосовно вашого твердження віддати борги та забути. Та ви в кабалу країну загнали! До 2038 року країна, окрім з тих 100 мільярдів доларів, буде віддавати частину ВВП. Тому не все так добре, як здається на перший погляд. Хотілося б повірити, але документи говорять про інше. А зараз питання. Зараз є … 30 секунд, будь ласка. ДОЛЖЕНКО О.В. Зараз відбувається затримка виплати пенсіонерам. Що стосується нової пенсійної системи, про яку ви говорили, всі знають. П'ять мільйонів отримали до 300 гривень, 100 тисяч отримали більше 3 тисячі гривень. Чому відбувається затримка виплати пенсій? Через неотримання траншу МВФ чи через те, що треба 320 мільярдів цього року віддати? То ви, коли хоч говорите, що є затримка пенсіонерам, то ви скажіть хоч де? Так же ж не можна, колега, у нас майже 12 мільйонів пенсіонерів, які отримують вчасно свою пенсію. Ну то таке. Скажете, де конкретно, можливо, в якомусь Пенсійному фонді якогось району є проблеми, так її треба виправити абсолютно адміністративно. Проблем з виплатами пенсій немає. Що я хотів би зазначити.Да, не все добре, колеги, невже ви почули від мене, що все добре? Я розумію, що ви хочете здаватись з цієї трибуни, що ви опозиція. Але ви називайте речі своїми іменами, тоді вам люди будуть довіряти. Я не говорю, що все добре, я говорю про те, що, на превеликий жаль, в тому числі і та політична партія, до якої ви належали раніше, якої зараз немає, вона робила непрофесійно свою діяльність і ввела Україну в борги. На превеликий жаль, представники вашої влади пограбували країну і залишили отому Яценюку, про якого ви згадували щойно з цієї трибуни, - 108 тисяч гривень на рахунку країни. І шалені борги, які не ми нарощували, я це підкреслюю, подивіться динаміку, візьміть офіційні дані в Національному банку, і ви побачите, що там немає 100 мільярдів, про які ви зараз сказали. Що стосується змін, так я наголошую, на тому, я би хотів, щоб економіка була сильнішою. І працюю над тим, щоб в Україну приходили інвестиції. Але без парламенту це зробити дуже важко. Я би вас просив як народного депутата, підтримувати ініціативи уряду. Тому що вони стосуються не політичної приналежності, вони стосуються успіху України. І давайте всі разом, не роз'єднуючись, зробимо Україну кращою. Я бачив один сюжет по телебаченню, в якому розповідалось про охорону здоров'я Іспанії. І ключова позиція, яка була доведена, чому ж ця система охорони здоров'я є однією з найкращих в Європі, було сказано про те, що на зміну діючому уряду і владі прийшла інша – опозиційна влада. І опозиційна влада не перекреслила те, що було зроблено, а примножила і здобула якісний успіх в тому, щоб була нормальна реформа. Так от, що стосується боргів. Борги – це наше з вами завдання і зобов'язання, не лапшу людям на вуха вішати і розповідати щось там, навіть з опозиційною риторикою, а говорити про конкретні рішення, які роблять Україну сильнішою, економікою сильнішою і створюють… І роблять… і ці рішення можуть зробити Україну багатою. Коли Україна стане багатшою, ми зможемо абсолютно нормально обслуговувати борги, які створили ваші… як як правильно, я не хочу нікому в спину говорити, але нащо було брати десятки мільярдів боргів і потім спускати їх невідомо куди. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Народного фронту"Бурбак Максим Юрійович, голова фракції. Будь ласка. Володимире Борисовичу, ми з вами разом почули черговий "Плач Ярославни" на трибуні, як все погано. Можу сказати, що в 14-му році черги не було до першого уряду Яценюка, коли всі бачили, що на казначейському рахунку 108 тисяч гривень. І всі вони чекали, коли з Ростова повернеться хазяїн і привезе ті мільярди, які він вкрав з бюджету України, які лягли на наші… і ми маємо зараз обслуговувати зовнішні запозичення. Але я хотів би задати єдине питання. Знаєте, що зараз відбувається збільшення зовнішньої трудової міграції, і ми з вами повинні зробити все, щоб не відбулося розриву від тих українців, які поїхали заробляти гроші. І саме головне, щоб ми з вами зробили все, щоб вони повернулися назад, щоб був соціальний захист їх сімей, щоб забезпечити умови і збільшити зарплатню і умови в країні, щоб вони працювали тут. "Народний фронт" вийшов з ініціативою щодо створення єдиного відомства або управління, яке би займалося цією проблемою, тому що наразі прикро констатувати, що єдиною… ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдиної цілісної політики щодо зовнішньої трудової міграції зараз немає в Україні. І тому ми створили міжфракційне об'єднання, щоби… ми створили законодавчу базу для

за запитання і за пропозицію. Насправді, вчора якраз відбувалося засідання колегії Міністерства соціальної політики в Харкові, на якому я був присутній, і ми обговорювали питання зайнятості. І є фактично наше завдання сьогодні – переорієнтувати роботу служб зайнятості на утримання безробітних, на підтримку створення нових робочих місць і мотивацію для створення робочих місць і підвищення заробітних плат. Це важливе питання саме оплати праці українців, і як тільки ми зможемо, наша економіка дозволить забезпечити відповідне зростання, яке буде хоча би якимось чином пов'язане з тим, що вони отримують за кордоном, звісно, люди почнуть повертатися. Хоча вже є багато підприємств в Україні, які пропонують ринкову заробітну плату. Тому будемо переорієнтовувати роботу з центрів зайнятості на якраз системну службу підтримки і проблеми боротьби з трудовою міграцією. Проблема дійсно є. Проблема є складною для країни. І знаєте, вона має... вона ж дуже інерційна. Це не вчора створилося. Ви уявіть, скільки хвиль у нас було трудової міграції. Згадайте: Італія, Іспанія, сьогодні – Польща. Дуже багато людей дійсно виїжджали шукати кращої долі. І в той час ті, хто відповідав за економіку держави, не звертали на це уваги просто: їдуть – то хай їдуть! Але наше завдання сьогодні – вирішити цю проблему, знайти рішення, і я думаю, що в середньостроковій перспективі одразу її вирішити неможливо. У середньостроковій перспективі це можливо. Головне, щоби економіка зростала. І тут нам потрібно буде, в тому числі, і підтримка парламенту у зміні законодавства, яке створить такі мотивації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І від "Батьківщини" Сергій Соболєв, будь ласка. "Батьківщина", Соболєв. Оскільки це питання пов'язано на межі охорони здоров'я і освіти, я хотів би, щоб дав відповідь Прем'єр-міністр. Шановний Володимир Борисович, у свій час Міністерство освіти змогло поламати монополію на підготовку післядипломної освіти фахівців. Міністерство охорони здоров'я, не дивлячись на мої численні звернення, так і зберігає монопольну структуру, яка фактично не дає можливість провідним інституціям, таким якШалімова, Амосова і іншим провідним інституціям, готувати фахівців післядипломної освіти. Це питання могло би дати додаткові сотні мільйонів гривень в бюджет охорони здоров'я саме цим закладам. Прохання звернути на це увагу. І друге питання. Оскільки виділено трошки більше 1 мільярда на підготовку технічної освіти, освіти, цих коштів явно не вистачає. Всі розрахунки підкреслюють, що їх вистачить майже до серпня. 30 секунд, будь ласка. СОБОЛЄВ С.В. Велике прохання звернути на це увагу. І останнє. Це буквально інформація з місць. Зупинені цілий ряд програм, які стосуються інсулінової підтримкидіабетично хворих. Прохання негайно звернути на це увагу. Дякую. Дякую, Сергій Владиславович, за ваше запитання. Я думаю, що з 3 запитань я зроблю доручення відповідне міністерствам з тим, щоб вони опрацювали, вас поінформували і мене про результати розгляду. Домовилися? Спасибі за ваше запитання. Дякую. Отже, колеги, зараз 20 хвилин від народних депутатів. Народні депутати, хто хоче задати питання уряду, прошу провести запис, прошу взяти участь в записі.

АрешонковВолодимир Юрійович. По-перше, я вам дякую за вашу увагу до чорнобильської тематики в цілому і послідовність сьогодні дій уряду. Але хочу попросити вас, щоб ви ознайомились з результатами засідання, яке було 24 квітня, був круглий стіл за участю громадських організацій, народних депутатів. Ми направили вам резолюцію. Я переконаний, що ви переправите у відповідні відомства, міністерства, і ми продовжимо цю роботу. І хотів просити все, щоб ви знайшли десь хвилинку зустрітися з цими громадськими організаціями. Але моє головне питання. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні уряд готує нову стратегію розвитку лісового господарства. Чи планується залучення приватного сектору в діяльність роботи державних підприємств лісової галузі, про що багато сьогодні говориться? І та стратегія, яка була в кінці минулого року, розглядалась на засіданні уряду, яка викликала багато питань у громадян… Дякую. Що стосується питання чорнобильців. Дійсно, воно є в роботі і обговоренні і Міністерстві соціальної політики, у вас дуже добрий є контакт. І повірте мені, що все, що ми могли би зробити і можемо зробити, ми це робимо. Єдине. Знаєте, вчора мене запитали у Харкові про різні соціальні виплати і все інше. Я сказав, що що стосується віддати людям, то моє серце не має кордонів. Обмеження мої тільки пов'язані з кордонами бюджету, його можливостями, тому я би віддав би все. Все і всім, аби тільки люди були більш щасливими. Але, на превеликий жаль, ми виходимо з тієї проблематики, про яку ми теж сьогодні говорили в рамках "години запитань до Уряду" трошки раніше. Питання по лісу. В лісовому господарстві треба наводити лад. Є багато викликів і проблем. Та концепція, яка напрацьовувалася в рамках нашої співпраці з Європейським Союзом, вона була напрацьована, обговорена, але вона не несла жодної загрози. Якби її не політизували, то ми би ще би її доопрацьовували, дискутували би, і жодних не було би проблем. Тому на відповідне доручення моє Степану Івановичу… Степан Іванович Кубів цим питанням опікується, і він збирає експертів (і у тому числі міжнародних) для відпрацювання спільного рішення і наведення ладу в лісовому господарстві України. Дякую. Шановний Володимир Борисович, упрошлому році в Запоріжжі ремонтувалася злітна смуга для посадки літаків. Витрачено 40 мільйонів. Аеропорт стояв закритий близько двох місяців. В цьому році знову закривають аеропорт на ремонт злітної смуги – 20 мільйонів знову. Скажіть мені, будь ласка, чия рука оце в нас, ні Прем’єр-міністр, ні депутати в цьому не винні, хто такий таємний оцей, хто всю оцю шкоду робить в Україні? Після того, як відремонтували цю злітну смугу два літаки зазнали там незначних пошкоджень, МАУ літак і літак "РозыВетров". Зараз їх закривають. Мені… я спілкуюся з працівниками, вони кажуть, ми після кожного разу, як злітає "Боїнг", підмітаємо щебінь оцей. Розберіться, хто ремонтував, де вкрали гроші чи не вкрали. Дякую за ваше запитання. Аеропорт знаходиться в комунальній власності. І можу сказати, що у міського голови є дуже серйозні плани його реконструкції. Я вважаю, що повітряні ворота Запоріжжя дуже важливі, і переконаний в тому, що регіон, прекрасний регіон має отримати і якісну і злітну полосу, і аеровокзал і так далі. Якщо є ваше звернення з точки зору використання бюджетних ресурсів, то я направлю туди перевірки Державної будівельної інспекції, дам доручення віце-прем'єру Зубку, щоб вони розібралися і вас поінформували. якщо потрібно буде зробити більш серйозні дослідження там, фінансовий аудит і так далі, будь ласка, ми це можемо зробити. Дякую. Подивившись перелік об'єктів на приватизацію, ми побачили з подивом унікальне стратегічне підприємство "Турбоатом". Воно є стратегічним для української енергетики і безпосередньо для наших ядерних електростанцій. Хочу зазначити, що підприємство є прибутковим. За минулий рік воно заробило більше двох, 4 мільярди гривень чистого доходу. Чистий прибуток – 700 мільйонів, дивіденди на частку держави – 400 мільйонів. Більше трьох з половиною харків'ян працюють на цьому підприємстві. Як ви знаєте, я сподіваюсь, "Турбоатом" вже давно є предметом інтересу саме "Росатому", тому що там виробляється унікальні тихохідні турбіни. В мене дуже просте питання: ви усвідомлюєте небезпеку приватизації даного підприємства? І взагалі чим керувався уряд, коли приймав рішення про приватизацію даного унікального підприємства. Те ж саме питання стосується і "Мотор Січ". Адже, як нам стало відомо зі ЗМІ, вже більше року… 30 секунд, будь ласка. ВОЙЦІЦЬКА В.М. …спроб порушення законодавства, щоби іноземні інвестори приватизували "Мотор Січ". Мене цікавить, які кроки вчиняє та планує вчинити уряд з метою захисту державних інтересів України в цьому питанні та недопущення втрати стратегічного підприємства, витоку технологій, які мають реальні шанси згодом опинитися навіть в Росії. 11:02:05 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую за ваше запитання. Що стосується "Турбоатому". "Турбоатом" – унікальне підприємство, яке не може бути приватизовано. Я був на "Турбоатомі" і зустрічався з колективом і з керівником підприємства. Прекрасне підприємство, стратегічне, важливе, працююче,супер. Але я тільки говорю про те, що… По-перше, ми володіємо не 100 відсотками акцій держави, я думаю, що ви це знаєте, там є приватний капітал, на превеликий жаль. є намір уряду наступний. Тому що ніяких не затверджено ні порядків приватизації, нічого, у нас є тільки єдина мета: залишити в власності держави. Це означає, що буде державна компанія. І, можливо, на 20-25 відсотків залучити міжнародного партнера світовим ім'ям, з бездоганною репутацією, можливо, через публічні торги, щоби вони увійшли в капітал заводу і щоб там працювало не 3,5 тисячі, а 7 тисяч людей. Щоб ми працювали не тільки на нашу атомну промисловість і так далі, а щоб ми працювали на весь глобальний світ. Тобто мова іде тільки лиш про те, щоби, можливо, через цей процес частини залучення в капітал компанії залучити світові відомі бренди. І ніякої загрози підприємству немає, треба його плекати, розвивати. Але я вважаю, що це є абсолютно нормальний підхід. Ми це питання навіть обговорювали на заводі, обмінювались думками. Повірте, що уряд буде рухатись тільки прозоро, дуже і дуже обережно, максимально враховуючи думку менеджменту компанії, і так, щоби в ніякому разі не нашкодити цьому прекрасному підприємству. Ще одна річ. Агресор, країна-агресор не має права по закону, який ухвалив український парламент, навіть на володіння однією тисячною акцією компанії України. Дякую. Ще одне унікальне підприємство – "Мотор Січ". На жаль, це підприємство не є у власності держави. Це на 100 відсотків приватна компанія. І мені більше додати до цього немає що. Всі питання це вирішує менеджмент самої компанії і власники її акцій. Дякую. Ми ведемо переговори з МВФ щодо кредитування в 1 мільярд, півтора мільярда. І, поряд з тим, наша спиртова галузь втрачає як мінімум 2 мільярди. І тому я не можу розуміти пасивної поведінки Міністерства фінансів, ДФС з приводу контролю, попередження, недопущення чи вилученнянеоблікованого спирту. Чому зараз в Україну завозяться технічні спирти для парфумерії, для виготовлення оцту? Чому у нас не знімається акциз на ті технічні спирти, щоб вони були конкурентоздатні? Зараз складається критична ситуація з аграріями, які виготовляють продукцію, яку неможливо переробити. Тому що невигідно, ринок заполонив імпортований спирт. Тому я хочу вас спитати, чому ви не здійснюєте заходів з захисту вітчизняного ринку, де створені будуть і робочі місця, і зарплати, і податки?! На кого ви працюєте? Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, частка тіньового ринку зараз спиртової індустрії досить висока. Ми не шукаємо якихось Прем'єра, уряд прийняв, і зараз цей законопроект знаходиться у Верховній Раді: про систему контролю. Електронна акцизна марка, яка дозволяє контролювати продукцію від виробництва до моменту і продажу у роздрібній мережі. От цей законопроект треба прийняти. Без цього системного контролю, а значить і унеможливлення зловживань, досягнути неможливо. Тому прохання, по-перше, профільний комітет податковий розглянути, не відтягувати це питання, виносити в зал, і успішними зусиллями ми поборемо це ганебне явище. І гроші будуть сплачуватися до державного бюджету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. КостянтинМатейченко передає слово для запитання Андрію Тетеруку. Включіть мікрофон, Андрій Тетерук. Шановний Володимире Борисовичу, вітаю. В мене неодноразово були виступи щодо стану справ в нашій космічній галузі. І ми намагались вивчити, що ми можемо зробити для того, щоб його виправити і зробити все можливе для реалізації Державної космічної програми. Натомість мені не зрозуміло, чому виділені мільярди коштів на реалізацію космічної програми призвели до нульових результатів для нашої держави. І мені не зрозуміло чому Кабмін, як це передбачено законом, не провів інформування Верховної Ради про стан реалізації космічної програми. І мені ще також не зрозуміло, чому вже пройшло півроку, а досі в парламент не направлено нову програму реалізації Державної цільової технічної космічної програми на 2018-2022 роки. Що заважає це зробити? Дякую. Дякую за ваше запитання. Вже не один раз ми зустрічаємося, ну, це така тема, дуже делікатна, її так публічно дуже обговорювати неможливо. тому ми проводимо багато зустрічей на тему нової космічної програми, працюємо. І є вже, мені здається, достатньо непогані… ну, я думаю, що ми є на фінішній. І як тільки ми завершимо роботу над такою складною тематикою, звісно, ми подамо все, що необхідно і в парламент, і уряд буде розглядати і в частині відкритої, і в частині та, що має обмежений доступ інформації.

В мене питання до панаНасалика. Але мені здається, що пан Насалик вже вкотре ховається від Радикальної партії, але Радикальна партія знайде, як його знайти. Тому я переадресую це питання шановному Володимиру Борисовичу. Шановний Володимир Борисович, зверніть, будь ласка, увагу. Мені дуже приємно було сьогодні почути, як ви підтримуєте енергетичну безпеку нашої країни, як ви розумієте, чому це важливо. Ви знаєте, що неодноразово, майже кожного дня Радикальна партія Олега Ляшка наголошує на тому, що українцям потрібне українське вугілля, а українським шахтарям потрібна робота та достойна зарплата. Мені дуже приємно, що ви союзник нам в цієї справі. Тому у мене дуже просте питання. Чому шахтарі Державного підприємства "Селидіввугілля" мають заборгованість по заробітній платі? В мене дуже просте питання. Чому розробка пластів,

а не держпідприємством "Селидіввугілля"? Коли ви будете поважати людей праці? Коли шахтарі отримають, нарешті, свою законну заробітну платню і роботу? Дуже дякую вам. Дякую за ваше запитання. Я тільки хотів би розпочати з тим, що ви завершили. З чого ви взяли, що я не поважаю людей? Я поважаю людей і поважаю працю шахтарів, і ціную їхню працю, і намагаюсь зробити все для того, щоб українські шахтарі працювали в гідних умовах. Але, на превеликий жаль, дуже багато було упущено можливостей. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб залучити державні гарантії на модернізацію державних шахт в країні. Фактично, я думаю, що на наступному тижні ми будемо, на наступному для того, щоби остаточно визначитись, чи можемо ми створити державні механізми на те, щоби залучити фінансування і інвестиції нові в добувну галузь. Це перше. По-друге, щодо поваги до праці шахтарів. Ви знаєте, я думаю, що чи не вперше і колегам, які представляють сьогодні регіони і округи Донбасу, і в тому числі і Західної України, і Волині, там, де є шахтарі. я думаю, мало би бути хоча би приємно те, що наша пенсійна реформа дала можливість віддати горнякам належне, віддати те, що вони заробили, і підвищити вдвічі, і більше їхню пенсію. Це для нас теж було дуже важливим питанням – повернення справедливості і поваги українським шахтарям. Ми будемо йти до того, щоби максимально ефективно займатись тим, щоби створити умови для добування українського вугілля. Якщо ви подивитесь на приватні добувні компанії, там все нормально, нормальна собівартість, серйозні інвестиції, а в державних процвітає ще поки на сьогоднішній день корупція. Якщо ви були уважними, декілька тижнів назад поставив завдання мініструНасалику "вибити" всіх "смотрящих" з українських шахт. Саме вони сьогодні паразитують на державних вугільних підприємствах. Їх треба садити до в'язниці, а не дозволяти їм долучатись до питання вугледобування. І тому ми прийняли рішення, що 75 відсотків від тих надходжень, які отримують шахтові підприємства, мають бути направлені одразу, такої норми раніше не було, одразу на виплату заробітної плати українським шахтарям. Будемо і далі наводити порядок. Дякую. І запрошую до слова народного депутатаШипка. 11:13:36 ШИПКО А.Ф. Доброго дня! У мене питання до міністра соціальної політики Андрія Олексійовича. нам відомо, щоМінсоцполітики разом з Науково-дослідним інститутом праці та зайнятості населення зараз опрацьовує різні варіанти розв'язання проблеми та нерівності, яка виникла у тисяч пенсіонерів. Люди мають великий стаж роботи, а отримують копійки, бо мали невеликий заробіток. Скільки людям ще чекати на справедливий перерахунок пенсій та надбавок за стаж? У мене сотні звернень від мешканців Нікопольського району, вони більше 40 років пропрацювали в колгоспах і лікарнях. І це треба врахувати в пенсійній реформі, люди сподівалися, а замість доплат мають тільки копійки. Відповідьте людям, коли буде справедливий перерахунок пенсій. Шановний пане народний депутатШипко, ви абсолютно праві в тому, що справедливість потрібно відновлювати. пенсійна реформа, яка була проведена за участі і за підтримки народних депутатів, вона її відновила. Біда заключається в тому, що несправедливими були умови, в яких працювали і жили люди в минулий час. І ви абсолютно правильно кажете, що ті люди, які довго працювали в народному господарстві, в сільському господарстві, працювали нянечками в дитячих садочках, санітарками в лікарнях, маючи великий стаж, мали несправедливі низькі заробітні плати. після проведення пенсійної реформи ми побачили, що таких людей, які мають повний стаж, тобто жінки 30 років і більше, чоловіки 35 років і більше, в Україні приблизно 3 мільйони пенсіонерів. І ми під час проведення другого етапу реформи, а я хочу нагадати, що реформа не закінчилася з прийняттям закону, вона тільки почалася, і наступним кроком цієї реформи має в березні 2019 року бути проведений перерахунок пенсій у відповідності з цією формулою, яку ми з вами всі підтримали. І я сподіваюся, що під час цього перерахунку, ми врахуємо ті проблемні моменти, про які ми зараз з вами говоримо. Ми всі над цим працюємо, ми робимо відповідні розрахунки

Дякую. Шановний Володимир Борисович, таке питання. У нас в Одесі є такий санаторій "Лермонтовський", який існує більше ніж 100 років який є одною із останніх таких оздоровниць, яка залишилась. Бо, на жаль, дуже багато за останні роки було втрачено, роздерибанено, і на території цих санаторіїв виросли маєтки різноманітні, і ви розумієте, що далі відбувається. І зараз відбуваються події, які дуже турбують одеситів. Справа в тому, що у 2015 році уряд передав нерухоме майно санаторію в управління Міністерства юстиції. І після того вже кілька було спроб силового захоплення підприємства. А воно, зрозуміло, що не може виконувати функцію таким чином, бо рухоме майно, включаючи медичне обладнання, залишилось в державному підприємстві іншому: оздоровниця, яка існує з 2003 року. Я думаю, що для Міністерства юстиції це є непотрібний тягар, бо Міністерство юстиції не має займатися реабілітацією після інфарктів, інсультів, а саме це є профілем санаторію "Лермонтовський". Тому я би просив вас взяти це питання під контроль. Прийняти рішення щодо передачі…

треба захистити це підприємство, щоб воно і надалі могло оздоровлювати українців. Дякую. 11:17:58 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую. Дякую за ваше запитання. Перед тим, як передати слово міністру юстиції, він якраз присутній і прокоментує, ви сказали, що Міністерство юстиції не має займатись інфарктами. Я вам хочу сказати так,по-одеськи, насправді останнє наше рішення і міністра юстиції щодо боротьби з злісними аліменщиками, я хочу сказати, що майже доводить їх до інфаркту, вони мають віддавати дітям гроші. Наступний наш крок, який робить Міністерство юстиції, – це тиснути на тих, хто не платить українцям зарплату і боргує її. Тому теж у них можуть бути серйозні проблеми з нервовою системою, тому що ми на них будемо тиснути і захищати права працюючої людини. Але це не привід мати заклади реабілітації. Будь ласка, прошу, Павло Дмитрович Петренко. Дякую за запитання. Хочу внести декілька уточнень. Дійсно, в 2015 році український уряд повернув у державну власність вкрадений попередньою владою санаторій "Лермонтовський" який хотіли роздерибанити, побудувати там висотки і котеджі для місцевих чинуш: прокурорів, суддів і представників Партії регіонів. До сьогоднішнього дня представники тої саме Партії регіонів, які перефарбувалися, зараз намагаються утримувати цей об'єкт державної власності. Я публічно заявляю, що ми готові цей об'єкт передати Міністерству оборони, Національній гвардії, така була ідея, щоб там реабілітували безпосередньо учасників АТО, жителів Одеси, пенсіонерів. Але цей зараз об'єкт утримується місцевими шахраями, які надіються, що вони його так само вкрадуть у держави. Я заявляю офіційно, що ми не дамо спільно, і уряд і парламент, украсти цей об'єкт в одеситів і української держави. Тому прошу долучатися до нас спільно і вирішувати, яким чином цей об'єкт почне працювати на користь одеситів, а не на користь окремих шахраїв, які бігають до депутатів і розповідають історії, і брешуть. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час для запитань від народних депутатів завершений. Будь ласка, заключне слово - Прем'єр-міністр. Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України, шановні колеги народні депутати! В першу чергу хочу подякувати вам за ряд прийнятих важливих законів на цьому пленарному тижні. Що б хто не хотів сказати, або не намагався якось сказати, але парламент демонструє здатність приймати правильні й необхідні рішення для розвитку держави. Я би хотів привернути увагу ще до одного надважливого питання. ми маємо убезпечити себе від тих помилок, які робили до нас. Дуже важливим є поняття відчуття справедливості в українських громадян. Вони хочуть, щоб ми не просто розповідали їм про те, що ми чесні, що ми розумні, що ми намагаємося справедливо жити, а бути відкритими. Вони хочуть, щоб це було абсолютно зрозуміло кожному, що якщо ти вкрав, ти підеш до в'язниці, якщо ти взяв хабар і тебе на цьому взяли або візьмуть пізніше, ти будеш сидіти, якщо ти переплутав кишеню державну зі своєю, ти будеш сидіти. Ви знаєте, я думаю, що якщо ми візьмемо приклади багатьох країн світу, які навели порядок, то вони навели порядок тільки тоді, коли перші суворі і справедливі вироки судів карали тих, хто ставив свої власні інтереси вище, ніж інтереси держави. З огляду на це ми маємо створити всі інструменти повернення цього всього відчуття справедливості, маємо повернути людям надію в те, що ми здатні приймати рішення, які всіх ставлять на єдиний рівень і роблять це життя справедливим. І я хочу сказати про те, що на наступному тижні перед кожним присутнім буде стояти величезний вибір, як поступити: віддати символічно свій голос за те, щоби стверджували справедливість і ефективну боротьбу з корупцію в країні або покривати все те, що було і руйнувало нашу країну. Я хочу попросити вас, я не маю права ні вказувати вам, як поступати, я можу вас тільки попросити: шановні народні депутати, хочу попросити вас прийняти необхідне рішення для утворення на наступному тижні справедливого, незалежного – ключова позиція! – Антикорупційного суду. Суду, який дасть можливість відновлювати справедливість. Це дасть абсолютно міцний поштовх людям в тому, що справедливість буде відновлена в Україні. І, з іншого боку, ми дамо абсолютно міцний сигнал і інвесторам, і міжнародним партнерам в те, що ми з вами налаштовані рішуче на серйозну боротьбу з корупцією – це наше з вами завдання. То ж я бажаю, щоби на наступному тижні ми прийняли відповідальне рішення. Я глибоко переконаний у тому, що багатьом просто взагалі про це не треба боятися. Я точно знаю, що жити треба по закону, і тоді все буде нормально. І зажди для того, щоби бути вільним, треба бути рабом закону. Давайте будемо демонструвати прийняття необхідних рішень, які життя в нашій країні будуть робити справедливими… Хвилину, будь ласка. ГРОЙСМАН В.Б....наряду з сильною економікою і сильною правовою державою. Дякую щиро вам за співпрацю, і уряд готовий до подальшої співпраці. Дякую. "Година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо уряду і Прем'єр-міністру за участь в засіданні. (Оплески) І, колеги, в мене є дві заяви на перерву: від фракції Радикальної партії і "Батьківщини" і від "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту".

А потім мене зорієнтуйте хто буде виступати від "Блоку Петра Порошенка". Ар'єв, потім – Ар'єв. Будь ласка, пане Віктор. 11:24:13 ГАЛАСЮК В.В. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, я прошу оформити мій виступ як запит до Прем'єр-міністра України. Для того, щоби розвинути економіку, віддати борги, для того, щоб зупинити шалену еміграцію талановитих українців за кордон потрібні конкретні рішення, а не пусті обіцянки. Я хочу навести вам конкретний приклад. В бюджеті цього року, за нашої з Олегом Ляшком ініціативою, виділено 30 мільйонів гривень для унікальних, революційних досліджень ліків від раку, дослідження, як проводить Інститут молекулярної біології та генетики Національної академії наук. Це абсолютно унікальна можливість для України увійти в клуб найбільш успішних країн, створити багатомільярдну нову індустрію у фармацевтиці, врятувати життя сотень тисяч громадян і не лише українців, стати на світовій арені успішною, помітною країною не лише в науці, а й в економіці, перебудувати свою економіку з експорту сировини на високотехнологічний лад, це те, що парламент підтримав – пряма строчка записана в державному бюджеті, Що ми бачимо сьогодні?Сьогодні ми бачимо, що це фінансування, по-перше, досі не виділено в академії наук, по-друге, кажуть, що ці кошти вже розподілили на інші засоби, замість того, щоб купити унікальний синтезатор, який дозволить завершити це дослідження Що це означає? Це означає або бездіяльність, або халатність, або просто крадіжку з боку бюрократів керівництва в Національній академії наук. До чого це призводить? Це призводить, що штучно блокують розвиток української науки. Це означає, що ті вчені, які займаються тими дослідженнями, вони зневірюються. І якщо це питання зараз не вирішити, то завтра вони вже будуть жити за кордоном. Вони будуть мати там житло, вони будуть мати там зарплату, вони будуть мати там гарантію від держави. Що, невже настільки дурні, щоб це не розуміти, щоб не вирішувати такі питання? В курсі цієї проблеми і міністр фінансів Данилюк. Він пообіцяв зробити все для її вирішення. Я дякую голові профільного комітету пану Співаковському, з яким спільно ми ведемо це питання, і воно підлягає абсолютно швидкому вирішенню. Тому я звертаюся до Прем’єр-міністра України з депутатським запитом щодо негайної перевірки цієї ситуації, щодо, по-перше, висновків, чому так відбулося; по-друге, негайного вирішення і виділення цього фінансування. Українську науку, живу українську науку треба фінансувати, підтримувати, захищати, надавати їй всілякі можливості для розвитку, для того, щоби талановиті українські вчені, які мають імпакт-фактор високий,

Ви знаєте, що означає слово "сюрген"? Це кримськотатарською мовою "депортація". 74 роки тому за наказом злочинця Сталіна загони НКВС зайшли в оселі кримських татар і протягом чотирьох днів вивезли всю кримськотатарську націю в Середню Азію. Це вважається одним із найбільших злочинів, який почався саме в цей день. І я вважаю, що сьогодні ми могли би згадати всіх тих, хто загинув під час депортації кримських татар. Сьогодні день пам'яті про один із найбільших злочинів радянської системи. Я думаю, що нам потрібно пам'ятати це для того, щоб слово "сюрген" не повторилося українською мовою. Тому що сьогодні загарбник хоче саме цього, і загарбником сьогодні є прямий нащадок Радянського Союзу – путінська Росія. В Криму путінська Росія сьогодні переслідує кримських татар, всіх тих, то вчора ввечері намагався запалити вогник пам'яті, арештовували і кидали в автозаки. Сьогодні по всьому світу будуть проходити – і в Україні, і в Канаді, в інших країнах дуже серйозні акції на підтримку кримських татар. Але, напевно, найбільш потужні за своїм сенсом акції кримські татари проводитиму в Криму, тому що висловити свою позицію в Криму це не те, що висловити позицію таку саму у вільному світі. Крим сьогодні не вільний, але я вважаю, що він буде вільний. І ми звільнимо і українців, які сьогодні страждають від окупантів. І ми маємо згадати в цей день і Володимира Балуха, і Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування для того, щоб усіх українських в'язнів звільнили. А зараз, шановні колеги, я розумію, що, можливо, в залі є інші теми для розмов, але я хочу попросити вас вшанувати хвилиною мовчання всіх тих кримських татар, які загинули протягом трагічних чотирьох днів 1944 року. Прошу.

І я дуже сподіваюся, що всі ми разом висловимо сьогодні солідарність із кримськими татарами і зробимо все для того, щоб слово "сюрген" не ввійшло в мову жодної нації, яка живе і на території України, і в інших країнах світу. Дякую. Дякую. Ми переходимо до депутатських запитів. Ми маємо два запити до Президента України, які потребуватимуть нашого голосування, тому прошу народних депутатів зайняти свої місця. Першим є запит Юрія-Богдана Шухевича до Президента України щодо скасування жахливої пенсійної несправедливості, внаслідок якої для мільйонів звичайних "чорних" українських громадян кожен місяць їхньої офіційної роботи після 2000 року впливає на зменшення розміру пенсії. Я прошу народних депутатів підтримати скерування такого запиту до Президента України. Прошу голосувати. за-45 Рішення не прийнято. Наступний запит. МихайлаДобкіна до Президента України щодо розслідування фактів пропаганди ідей фашизму, шовінізму, ксенофобії, антисемітизму, расової та національної ворожнечі посадовими та службовими особами Міністерства закордонних справ України та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Прошу підтримати скерування такого запиту до Президента України.

Наступні запити. ВіктораРазвадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для оперативного втручання та заміни кульшового суглобу Городецькій Анні Костянтинівні, жительці міста Житомира. ВіктораРазвадовського до начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо ремонту доріг в Любарському та Романівському районі Житомирської області. ЛюбомираЗубача до Прем'єр-міністра України щодо об'єктивної оцінки урядової політики стосовно фінансової децентралізації. щодо надання неперевірених даних на депутатське звернення та необхідності списання з балансу будинку в управління ОСББ "Гармонія-плюс". Ірини Геращенко до Київського міського голови щодо виділення Київською міською радою коштів для благоустрою території, на якій розміщено Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України про вимогу усунути дискримінаційні норми щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з нормативних актів Кабінету Міністрів України. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України щодо вчинення превентивних заходів по захисту державної землі, що знаходиться у постійному користуванніІллінецького державного аграрного коледжу. Мустафи-МасіНайєма до Керівника Департаменту з питань громадянства Адміністрації Президента України, голови Державної міграційної служби України щодо отримання громадянства. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо Фонду створення розвитку інновацій. Анатолія Денисенка до міністра освіти і науки України щодо відновлення фінансування Харківського Державного професійно-педагогічного коледжу імені Вернадського. до віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо фінансування в рамках Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки завершення робіт по проекту "Реконструкція селищного водозабору в селищі міського типу Люблинець Ковельського району Волинської області". МаксимаБурбака до Прем'єр-міністра України щодо створення в системі виконавчої влади єдиного підрозділу (або відомства) для координації державної політики щодо трудової міграції. МаксимаБурбака до Прем'єр-міністра України щодо збільшення фінансування в Державному бюджеті України на 2018 рік бюджетної програми "Лікування громадян України за кордоном". РусланаСольвара до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, виконуючого обов'язки директора ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" про вирішення питання закінчення робіт по складанню проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж сіл Ярошівка та Томашівка Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністра фінансів України щодо врегулювання проблемних питань монетизації пільг за проїзд в громадському транспорті. АнатоліяЄвлахова до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання питань, пов'язаних із реформуванням Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" на території Чернігівської області. ІгоряШурми до Прем'єр-міністра України щодо відсутності оригіналів документів про освіту та надання громадянства, на підставі яких була працевлаштована на посаду першого заступника міністра охорони здоров`я України Уляна Супрун.

1+1 медіа" щодо надання інформації в зв'язку з ймовірним порушенням Закону України "Про авторське право та суміжні права". щодо порушення Закону України "Про авторське право та суміжні права". Володимира Гусака до прокурора Одеської області щодо незаконного переслідуванні Приватного підприємства "Універсал". ВладиславаБухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо необхідності придбання цифрової мобільної рентгенівської системи для комунальної установи Сумської міської ради "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди". Михайла Бондаря до міністра соціальної політики України щодо проблем з єдиним соціальним внеском і нарахуванням та перерахування соціальних виплат для працівників Державного підприємства "Львіввугілля". Михайла Бондаря до Голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо незадовільної роботи Публічного акціонерного товариства "Львівська вугільна компанія" та розкрадання бюджетних коштів під керівництвом так званого "смотрящого" Венгрина. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, голови Житомирської обласної державної адміністрації, голови Новоград-Волинської міської ради Житомирської області щодо вжиття невідкладних заходів з проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вулиці МаршалаРокосовського, 22 міста Новограда-Волинського. СтаніславаБерезкіна Дякую.

голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, міністра соціальної політики України щодо необхідності внести зміни у чинне пенсійне законодавство з метою дозволити вихід на пенсію жінкам при досягненні 55-річного віку (працюючих на залізничному транспорті) і які мають трудовий стаж понад 35 років. до Прем'єр-міністра України щодо необхідності пришвидшення прийняття проекту Постанови Кабінету Міністрів України, що спрямовує до загального фонду місцевих бюджетів частину розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. Сергія Мельника до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо видання навчального посібника. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо скасування постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 972 від 27 липня 2017 року. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України, ПАТ "Укрнафта" щодо недопущення припинення роботиГнідинцівського газопереробного заводу Публічного акціонерного товариства "Укрнафта". КостянтинаЯриніча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо вжиття заходів, спрямованих на завершення процедури передачі цілісного майнового комплексу Спеціалізованої медико-санітарної частини № 19 Міністерства охорони здоров’я України у власність територіальної громади Кропивницького відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 6 квітня 2016 року № 268-р. КостянтинаЯриніча до міністра освіти і науки України щодо забезпечення учнів перших класів шкіл міста Кропивницького наборами LEGO відповідно до Меморандуму між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation. Юрія Бойка до заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора щодо проведення об'єктивного та неупередженого розслідування злочинів радикально налаштованих осіб, серед яких був військовослужбовець за контрактом військової частини А2076, скоєних 13 квітня 2018 року під час нападу на учасників акції по вшануванню пам'яті Генерала Ватутіна. ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України, міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо критичної ситуації із забезпеченням населення Хмельницької області скрапленим (у балонах) газом. ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до міністра освіти України, міністра фінансів України щодо критичної ситуації, яка склалася з функціонуванням вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (коледжів та технікумів). СергіяЛабазюка до Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України щодо вирішення питання пайовиків квартирного помешкання у місті Хмельницькому. СергіяЛабазюка до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України щодо перерахунку пенсій

- Р 32 Василів-Іванівка-Узин-Біла Церква Білоцерківського району Київської області. ВіталіяГудзенка до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів необхідних для забезпечення пожежної і техногенної безпеки в закладах освіти Білоцерківського, Володарського, Сквирського, Ставищенського, Таращанського, Тетіївського районів Київської області. Ігоря Лапіна до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області, прокурора Волинської області щодо участі громадян України в російських провокаційних заходах. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів", необхідних для розробки та прийняття Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки. АндріяВадатурського Ірпінського міського голови, директора Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області щодо недопущення незаконної забудови. Юрія-Богдана Шухевича до Прем'єр-міністра України щодо негайного припинення співпраці Уряду України з Міжнародним Валютним Фондом та Світовим Банком, оскільки останні зацікавленні не у процвітанні України, а в її занепаді і в не вирішенні однієї з найбільших проблем пенсійної несправедливості в Україні, внаслідок якої для мільйонів звичайних "чорних" українських громадян кожен місяць їхньої офіційної роботи після

про випадки трагічної загибелі дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних та опікунських сімей. Ольги Богомолець до міністра оборони України щодо розробки та затвердження порядку залучення цивільного медичного та допоміжного персоналу в рамках проекту "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова" до проведення Операцій об'єднаних сил. ОлександраСупруненка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності приведення нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства господарства у відповідність до законодавства. ОлександраСупруненка до Київського міського голови щодо реконструкції Дарницької площі в місті Києві. ПавлаРізаненка до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна України щодо виключення Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" з переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році. ПавлаРізаненка до віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністра фінансів України щодо вжиття невідкладних заходів для перерахування субвенції та відшкодування відшкодування різниці між фактичною собівартістю та тарифами на послуги з водопостачання та водовідведення комунального підприємства Баришівської районної ради "Райводоканал". Групи народних депутатів (Батенка, Шевченка та інших, всього 7 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо збільшення фінансування бюджетної програми КПКВК КПКВК № 2301360 "Лікування громадян України за кордоном". ІриниКонстанкевич до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації про результати перевірок державного підприємства "Волиньторф". ІриниКонстанкевич до Прем'єр-міністра України щодо реєстрації сімейних фермерських господарств. ОлександраБригинця до голови Київської міської державної адміністрації щодо відкритої дискримінації Громадської організації Творчий союз учасників АТО "Митець" в рамках постійно діючої виставки-ярмарку на Андріївському узвозі у Подільському районі міста Києва. АндріяЛопушанського до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо необхідності проведення капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у гірських районах Львівській області. АндріяЛопушанського до міністра енергетики та вугільної промисловості України, голови правління Публічного акціонерного товариства «Львівобленерго» щодо необхідності

вирішення питання щодо організації навчально-виховного процесу. ЯрославаДубневича до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України щодо проведення перевірки дотримання Приватним акціонерним товариством "Львівський облрибкомбінат" вимог природоохоронного та водного законодавства. РоманаМацоли та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України щодо збільшення фінансування бюджетної програми "Лікування громадян України за кордоном". РоманаМацоли та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації щодо забезпечення широкосмугового доступу до мережі Інтернет та мобільного зв'язку в Хмельницькій області.

яка знаходиться на вулиці Авдєєва-Чорноморського № 23 у Київському районі міста Одеса, необхідності надання всебічної допомоги та супроводження вирішення порушених питань по суті звернення задля планування та здійснення капітального ремонту школи. Едуарда Матвійчука до Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради стосовно необхідності об'єктивного розгляду звернення пенсіонеркиКирилішеної Лариси Іванівни, мешканки Київського району міста Одеса щодо необхідності надання всебічної соціальної та матеріальної допомоги у зв'язку із втратою внаслідок хвороби її чоловіка. ТарасаБатенка до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо незаконного нарахування за граничними об'ємами споживання природного газу по 9,8 кубічних метрів побутовим споживачам, які не відмовлялися від встановлення загально-будинкових вузлів обліку газу, що підтверджується відсутністю складених актів про правопорушення. Олексія Ленського до Генерального прокурора України щодо проведення перевірки на предмет порушення законодавства і неправомірних дій слідчого, а також взяття ситуації під контроль для проведення неупередженого розслідування у справі за звинуваченням жителя міста Житомира Ходак Богдана Анатолійовича у пограбуванні. Сергія Лещенка до Прем'єр-міністра України щодо перешкоджань діяльності естонського інвестора МарселяВіхманна в селищі міського типу Затока Одеської області. Сергія Лещенка до Київського міського голови щодо будівельних робіт в Центральному історичному ареалі Подільського району міста Києва. Юрія Македона до тимчасово виконуючого обов'язки президента

0142001 Яворів - Грушів, що проходить через населені пункти Чернилява та Нагачів Яворівського району Львівської області. ВолодимираПарасюка до начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області, директора Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, начальника Львівського обласного управління водних ресурсів щодо перевірки екологічного стану та дотримання санітарних норм води в басейні річки Верещиця, що протікає повз населені пункти селищ міського типу Івано-Франкове, село Страдч, село Поріччя, село Мальчиці у Яворівському районі Львівської Олексія Ленського до міністра внутрішніх справ України щодо проведення перевірки на предмет грубого порушення законодавства України під час проведення процедури продажу паїв майнового фонду

до Прем'єр-міністра України щодо збільшення видатків на лікування тяжкохворих за кордоном. Олеся Довгого до Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" щодо справляння комісії під час приймання від населення платежів за комунальні послуги, зокрема за газ. Олеся Довгого до Центральної виборчої комісії щодо забезпечення дострокового припинення повноважень депутата, обраного у одномандатному окрузі. Вадима Сидорчука до Прем'єр-міністра України щодо всеосяжного убезпечення соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зоні спостереження Рівненської атомної електростанції. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо виконання державних цільових програм. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо платіжної дисципліни населення за послуги житлово-комунального господарства. МиколиФедорука до голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо відмови у прийнятті оплати за спожитий природний газ від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Юрія Бублика до міністра екології та природних ресурсів України про негативний вплив на довкілля та здоров'я мешканців міста Карлівка Полтавської області пінополіуретанового виробництва, відкритого у межах міста, та тривале ігнорування екологічними службами звернень громадян. АндріяШипка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, Державного підприємства "Укрвакцина", директора Департамента охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації щодо забезпечення вакцинами для щеплення дітей міста Нікополя, Нікопольського району Дніпропетровської області. АндріяШипка до Прем'єр-міністра України, голови Національної поліції України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів для притягнення винних до відповідальності за протиправні дії, які відбулись 4 травня 2018 року у сесійній залі Нікопольської міської ради. МихайлаДобкіна до міністра внутрішніх справ України, Дякую. та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. ОлександраКірша до Харківського міського голови щодо ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на території селища П'ятихатки в місті Харкові. ОлександраКірша до Прем'єр-міністра України щодо незаконних дій посадових осіб Публічного акціонерного товариства "Харківміськгаз", які відмовляються компенсувати споживачам природного газу витрати на придбання та встановлення індивідуальних лічильників газу. Олександра Нечаєва до голови Київської міської державної адміністрації щодо невідкладного відновлення роботизагальнобудинкового приладу обліку теплової енергії та перерахунку за послуги централізованого опалення за лютий 2018 року мешканцям будинку у місті Києві. Олександра Нечаєва до директора Державної інспекції енергетичного нагляду України – Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду, Миколаївського міського голови щодо невідкладного вирішення питання безпечної експлуатації теплових мереж і систем опалення житлових будинків у місті Миколаєві Миколаївської області. Вадима Кривенка

Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України про необхідність захисту інтересів територіальної громади містаСєвєродонецьк Луганської області, вжиття заходів належного реагування у зв'язку з протиправним захопленням об'єкта права комунальної власності "Майновий комплекс "Льодовий палац спорту". ОлегаКулініча до Кабінету Міністрів України щодо підвищення оплати праці для педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти управління Міністерства культури України. ВолодимираАрешонкова до міністра інфраструктури України щодо надання статусу юридичної особи Лугинському дорожньо-ремонтному пункту філії "Коростенський райавтодор". ВолодимираАрешонкова до Прем'єр-міністра України щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з охорони здоров'я у сільській місцевості. РусланаДемчака до голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо перерозподілу видатків медичної субвенції. РусланаДемчака до Голови Верховного Суду України щодо врегулювання протиріч в судовій практиці щодо лізингових спорів. ЮріяЛевченка до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Київської міської державної адміністрації щодо аварійного технічного стану дорожнього покриття вулиць Татарської, Багговутівської, Нижньоюрківської, Соляної, Лук'янівської, Нагірної, Смородинського та Подільського узвозу, які сполучають мікрорайон Татарка з транспортною системою міста Києва. ЮріяЛевченка до директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації щодо незаконного будівництва на земельних ділянках на вулиці Отто Шмідта, 26-Б, 26-В, 26-Г у місті Києві та порушення містобудівного законодавства. Андрія Іллєнка до віце-прем'єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністра внутрішніх справ України, міністра екології та природних ресурсів України, заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України, Генерального прокурора України, Київського міського голови щодо інвентаризації, обліку, оцінки балансової вартості зелених насаджень на територіїБиківнянського лісу, припинення практики їх самовільної вирубки та вжиття заходів реагування щодо повернення земельних ділянок у власність Київської міської територіальної громади. Андрія Іллєнка до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо підвищення ефективності сезонних літніх перевезень пасажирів до курортів Херсонщини залізничним транспортом. ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра України щодо парламентського контролю стосовно виконання плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року та невідкладного оприлюднення відповіді на петицію №41/001462-18еп "Просимо вжити заходів для припинення пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей" (оприлюднення відповіді повинно бути не пізніше 12 квітня 18 року). ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра України щодо парламентського контролю стану позашкільної освіти дітей та юнацтва і пов'язаної із цим мережі палаців, будинків, клубів художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої творчості, естетичного виховання. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, міністра інфраструктури України щодо ремонту моста в селіМусорівці Збаразького району Тернопільської області. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, голови Тернопільської обласної державної адміністрації щодо ремонту навчальних корпусів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Григоровича Шевченка Тернопільської області. ІванаСпориша до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України стосовно ремонту дороги в селі Високе Томашпільського району Вінницької області. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до Прем'єр-міністра України щодо необхідності зміни критеріїв розподілу звернень залежно від стану пацієнта на екстрені та неекстрені та внесення відповідних змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 12 року № 1119. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до міністра юстиції України щодо призупинення дії Постанови Національної комісії, що здійснює регулювання... державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2494 від 30 вересня 2015 року "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем" в частині зобов'язань споживачів газу встановлювати засоби дистанційного обліку за свій рахунок. ОлексіяГончаренка до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо встановлення законності використання 869 869 гектарів земель сільськогосподарського призначення державної власності, що обробляються суб'єктами господарської діяльності без правовстановлюючих документів в Подільському районі Одеської області. ОлексіяГончаренка до Прем'єр-міністра України щодо введення в оману Прем'єр-міністра України, а також народного депутата України, посадовими особами Міністерства юстиції України при наданні ними інформації про причини резонансної конфліктної ситуації, що склалася навколо санаторію "Лермонтовський" в місті Одесі. Ігоря Попова до директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України щодо удосконалення норм Кримінального кодексу України в частині відповідальності за незаконне збагачення. ВасиляЯніцького до першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення,

міністра соціальної політики України щодо забезпечення справедливого механізму нарахування та перерахунку пенсійних виплат особам з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи. ДмитраДобродомова до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, начальника Головного управління Національної поліції України в Житомирській області, прокурора Житомирської області, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо протиправної передачі у власність земель в межах санітарної лісосмуги в районі Житомирської паперової фабрики на території Станишівської

відбудеться акція вшанування хвилиною мовчання, Всеукраїнська акція, жертв геноциду кримськотатарського народу. І тому я прошу секретаріат Верховної Ради повідомити тих депутатів, які є в кулуарах, щоб вони зайшли в зал, щоб через три хвилини ми змогли з усіма українцями взяти участь в акції вшанування жертв кримськотатарського народу. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Дмитра Добродомова до голови Львівської обласної державної адміністрації, голови Львівської обласної ради щодо вирішення питання розблокування заїзду на територію Дрогобицького сміттєзвалища в селі Брониця Дрогобицького району з метою уникнення масштабної екологічної катастрофи. Юрія Бублика, КостянтинаІщейкіна до Прем'єр-міністра України про аварійний стан автомобільних доріг у Полтавській області, бездіяльність місцевих органів влади щодо проведення ремонту автошляхів, нецільове використання коштів, наданих на утримання доріг місцевого значення. Борислава Берези до міністра внутрішніх справ України щодо протиправних дій працівників Національної поліції України. Борислава Берези до Київського міського голови щодо незаконної зміни цільового призначення земельної ділянки по вулиці Радистів, 40. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо необхідності відновлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для учасників війни. ОлегаОсуховського до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, голови Національного агентства України з питань запобігання корупції, директора Національного антикорупційного бюро України, міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо незаконного втручання співробітниками правоохоронних органів у підприємницьку діяльність. ОлегаОсуховського до Прем'єр-міністра України, глави Адміністрації Президента України, міністра оборони України, першого заступника голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Ради національної безпеки і оборони України, голови Київської міської державної адміністрації щодо вирішення питання забезпечення житлом інваліда війни. Вікторії Пташник до директора Публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" щодо незаконного встановлення шлагбауму та блокуючих пристроїв, що… які перешкоджають доступу до прибудинкової території за адресою вулиця Богдана Хмельницького 16-22 у місті Києві. СергіяВласенка до голови правління ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" повторний депутатський запит щодо співпраці Публічного акціонерного товариства "АК "Богдан Моторс" із підприємствами країни-агресора Російської Федерації. Шановні колеги, я прошу всіх зайти в зал. Ми можемо без перерви зробити і швидше почати виступи. Отже, прошу зайти всіх в зал. Колеги, я хочу нагадати, що сьогодні, 18 травня вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. О 12 годині по всій території України відбувається хвилина мовчання на знак вшанування жертв цього страшного злочину. І я прошу всіх народних депутатів вшанувати пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року хвилиною мовчання.

Отже, колеги, виникла ідея, я хочу спитатись вас, щоб не робити перерви, а закінчили на півгодини швидше. Якщо в залі не буде жодного заперечення, миможем піти по такій формулі. Тобто пані Оксана дочитає запити, а потім оголосить обговорення, і ми скасуємо перерву 12:00-12:30, але засідання закінчимо на півгодини швидше. Приймається всіма, нема жодного, хто б заперечував. Тоді давайте по такій формулі без оголошення перерви. Тоді, пані Оксана, там лишилося хвилин 5-7 запитів, можливо, на 10… СИРОЇД О.І. І ще є виступи тих, хто не задоволені запитами, і тоді буде "Різне". ГОЛОВУЮЧИЙ. А потім переходимо до "Різного". Приймається? Добре. Дякую за розуміння. Пані Оксана, будь ласка. Продовжуємо розгляд запитів. Це є запит від РоманаСеменухи до Прем'єр-міністра України щодо розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. до голови Пісочинської селищної ради щодо надання інформації про обсяги матеріальної допомоги за рахунок місцевого бюджету Пісочинської селищної ради. ГригоріяТіміша до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України про надання інформації про ставки земельного податку, введених в дію з 1 січня 2018 року місцевими радами на території об'єднаних територіальних громад Герцаївського, Глибоцького, Новоселицького районів та на території Великокучерівської об'єднаної територіальної громади Сторожинецького району Чернівецької області. ЮріяТимошенка до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо усунення порушень містобудівної документації та збереження історичного обліку міста Коломиї. ЮріяТимошенка до Прем'єр-міністра України щодо негативної ситуації, що склалася із фінансуванням навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення фінансування потреб комунальної установи "Жмеринський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги". СергіяЛьовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо загострення кризових тенденцій у науковій галузі. Олександра Домбровського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення лікування важкохворої дитиниПотапчука Миколи. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення земельних ділянок для будівництва автомобільних доріг Р-04, Р-17 та Р-32. Ярослава Маркевича до Прем'єр-міністра України щодо ремонту дороги загального користування державного значення Р-78. Ярослава Маркевича до Ізюмського міського голови щодо опалювальної системи. Тараса Пастуха до Прем'єр-міністра України щодо збільшення фінансування з Державного бюджету України бюджетної програми 2301360 "Лікування громадян України за кордоном". Тараса Пастуха до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо розслідування нападу на ОлегаЯримовича. Олександра Опанасенка до голови Вінницької обласної державної адміністрації, голови Київської міської державної адміністрації, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, голови Житомирської обласної державної адміністрації, голови Закарпатської обласної державної адміністрації, голови Запорізької обласної державної адміністрації, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови Київської обласної державної адміністрації, голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, голови Львівської обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Одеської обласної державної адміністрації, голови Полтавської обласної державної адміністрації, голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Сумської обласної державної адміністрації, голови Тернопільської обласної державної адміністрації, голови Харківської обласної державної адміністрації, голови Херсонської обласної державної адміністрації, голови Хмельницької обласної державної адміністрації, голови Черкаської обласної державної адміністрації, голови Чернівецької обласної державної адміністрації, голови Чернігівської обласної державної адміністрації, голови Волинської обласної державної адміністрації щодо реалізації батьками, в сім'ях яких виховуються діти, переважного права на усиновлення перед іншими особами. Ради бізнес-омбудсмена, Державної фіскальної служби України, Генеральної прокуратури України щодо неправомірного блокування діяльності підприємства. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, голови правління Пенсійного фонду України щодо проведення перерахунку пенсійного забезпечення. ІриниСуслової до голови Рахункової палати щодо обсягів фінансування плану заходів для реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини з Державного Державного бюджету України у 2017 та 2018 роках. ІриниСуслової до міністра освіти і науки України щодо забезпечення права осіб, що мешкають на тимчасово окупованій території, на здобуття або продовження здобуття освіти у одному із закладів вищої освіти та території України. Юрія Дерев'янка до Міністерства охорони здоров'я України щодо необхідності забезпечення Центральної районної лікарніНадвірнянського району Івано-Франківської області новим рентгенодіагностичним комплексом за рахунок коштів Державного бюджету України. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України щодо необхідності належного фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області з метою забезпечення їх функціонування. Оксани Білозір до міністра внутрішніх справ України, міністра закордонних справ України про заходи щодо полегшення долі українських моряків, засуджених у Грецькій Республіці до позбавлення волі за перевезення нелегальних мігрантів. АльониБабак до Харківського міського голови щодо проблем списання з балансу багатоквартирних будинків згідно ініціатив ОСББ міста Харкова. СергіяАлєксєєва до Київського міського голови щодо вжиття невідкладних заходів щодо очищення водойм у місті Києві. СергіяАлєксєєва до Київського міського голови щодо реконструкції транспортної розв'язки на Київському півкільці на ділянці Жулянського шляхопроводу. Ігоря Луценка до Генерального прокурора України щодо необґрунтованого втручання в підприємницьку діяльність. Ігоря Луценка до Голови Національного банку України щодо надання вичерпної інформації стосовно діяльності правління Національного банку України як органу, який здійснює безпосереднє управління Національного банку України. Сергія Рудика до Смілянського міського голови Черкаської області щодо загрози зриву робіт з ремонту вулиць і доріг комунальної власності у місті Сміла Черкаської області. Сергія Рудика до міністра закордонних справ України щодо надання інформації про вжиті Міністерством закордонних справ України заходи для недопущення підриву енергетичної та екологічної безпеки України в результаті будівництва країною-агресором магістрального газопроводу "Північний потік-2" та офіційну позицію щодо упереджених висловлювань щодо України посла Європейського союзу в УкраїніХюг Мінгареллі. Олександра Домбровського до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо законності та обґрунтованості проведення обшуку за місцем проживання помічника-консультанта народного депутата України, встановлення посадових осіб, винних у неналежній перевірці оперативної інформації щодо причетності його до злочину. Юрія Солов'я до міністра фінансів України про виділення додаткових коштів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установКосівського та Верховинського районів Івано-Франківської області. Групи народних депутатів (Горвата, Лунченка, Петьовки) до міністра інфраструктури України щодо забезпечення прозорого механізму розподілу, обліку та використання дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. РобертаГорвата та Андрія Вадатурського до Прем'єр-міністра України щодо розвитку виробництва теруарних вин, виноградно-виноробної та садівничої галузей України. Юрія Берези до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо законності використання об'єкта права комунальної власності територіальної громади містаВерхівцеве, приватною особою та обладнання вказаного об'єкта під автомобільну мийку. Юрія Берези до міністра внутрішніх справ України, Заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо можливого розкрадання бюджетних коштів за договором на виконання робіт по об'єкту "Реконструкція зовнішньої каналізації житлових будинків по вулиці Свердлова, 3а та 3б містаВерхівцеве" від 24 травня 13-го року, який було укладено між Верхівцевською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноцентр". Так, ми завершили запити. Ми мусимо мати щонайменше годину для виступів у "Різному". Тому ми маємо тут низку запитів. Так, низку незадоволених, так, з відповідями на запити.

Десь буде для тих, хто планує взяти участь у записі, запис відбудеться десь о 12:30. Тому щоб всі депутати, які хочуть взяти участь в записі для участі в обговоренні у "Різному", то прошу підготуватися десь на 12:30. А зараз запрошую до слова відповіді на депутатський запит - народний депутатКупрій. Немає. Народний депутатСеменуха. Виступ. Прошу, 3 хвилини. Додавати часу не буду, зразу попереджаю. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна пані головуюча, мій виступ пов'язаний з незадовільною реакцією влади на ті страшні трагедії, які відбулися в нашій країні, зокрема і в Балаклеї Харківської області, і в інших містах і селищах, які пов'язані з вибухами на військових складах. Нагадаю, що більше ніж рік тому в квітні минулого року сталася страшна трагедія на військових складах в Балаклеї. Більше 200 мільйонів гривень завдано збитків, загинули люди. Більше 150 мільйонів гривень тільки виділив Кабінет Міністрів. Вже через півроку ця страшна трагедія повторилася в Калинівці на Вінниччині. Орієнтовна вартість знищених боєприпасів 800 мільйонів З 2003 року варто згадати, що це фактично вже восьмий випадок. ЗгадаємоБахмут, Новобогданівка, Лозова, Сватове, Балаклія, Калинівка. Здається, не риторичне питання, а що зроблено. Більше того, ці страшні речі відбуваються під час війни. Місяць тому, як ви знаєте, в Балаклії знову повторилася історія, знову пожежі на військових складах. Ми неодноразово зверталися до міністра оборони, які ж зроблені висновки, колеги. А висновки зроблені наступні: жодного притягнутого до відповідальності, жодного закінченого, завершеного розслідування Військовою прокуратурою. Більше того, людина, яка очолювала на той момент, на момент трагедії в Балаклії, Володимир Скляр, був не просто не відсторонений, по якому мало б відбутися розслідування, і не притягнутий до відповідальності, ця людина підвищена на посаді і спрямована на підвищення для роботи в Києві. Я переконаний, що такі наслідки не є припустимими. І саме через безвідповідальність, і отаке от ставлення до тих людей, які мають безпосередню причетність до цих страшних трагедій,

Я звернувся ще раз з відповідним запитом до Голови Служби безпеки України з вимогою пояснити, публічно прозвітувати перед українським парламентом, що ж зроблено з розслідуваннями по вибухам на військових складах. Реально жодної відповіді, підкреслюю, жодна людина в цій країні не притягнута до відповідальності. І також є інший аспект, шановні колеги. Нами з вами в Державному бюджеті на поточний рік заплановано на зберігання і організацію утилізації, декількасот мільйонів гривень коштів платників податків з Державного бюджету України на зберігання упорядкування цього процесу. Ми вимагаємо, фракцією "Об'єднання "Самопоміч", щоб міністр оборони публічно, в п'ятницю, під час "години запитань до Уряду", прозвітував перед платниками податків як саме і в який спосіб були або будуть використані ці кошти і, найголовніше, чи повернеться мир і спокій в ті міста і селища, де сьогодні є військові склади. Дякую. Шановні громадяни України! Я сьогодні присвячую виступ цей рівню відповідей на депутатський запит. Депутатський запит з мого боку був адресований голові Національної поліції України Князєву, Голові Служби безпеки України Грицаку і Генеральному прокурору України Луценку. Чого він стосувався? У свій час нам дуже багато розповідають про те, що Україна провела успішну закупівлю ліків через міжнародні організації, ми маємо велику економію і маємо можливість якісними, ефективними ліками лікувати наших громадян. Принагідно, я хотів би сказати, що за три роки міжнародним організаціямперечислено більше 10 мільярдів, а назад повернулося нам ліків на неповних 7 мільярдів. Де решта грошей, де ліки, ніхто сьогодні відповіді дати не може, а за 2018 рік взагалі не закуплено нічого. Але, більше того, відповідно до акту ревізіїДержаудитслужби нам надано відповідь про те, що закладами охорони здоров'я знищуються ліки, які не підлягають подальшому використанню, а також відбувається псування ліків через короткий термін або протермінований на 17 мільйонів гривень. В довідці, яку надала Держаудитслужба, я її зачитувати навіть не хочу, тому що там недоліків в бік роботи міністерства є дуже багато. Я хочу лишень акцентувати увагу на тому, що матеріали ревізії були передані до Головного слідчого управління Національної поліції та проінформовано Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки і Служби безпеки України, і Генеральну прокуратуру, Приходять мені відповіді, Генеральна прокуратура пише, що в межах кримінального провадження направлено запит до Державної аудиторської служби про витребування копії відповідного акту ревізії та матеріалів для перевірки, виявлених слідчих шляхом прийняття законного рішення. В мене є запитання. Ну, як служба говорить, що вона передала в прокуратуру, а прокуратура посилає запит? Люди добрі, з 8 лютого триваєволокіта по розслідуванням. А що ми маємо на сьогоднішній день? А ми маємо те, що завжди у нас відбувалося. років тому ЮНІСЕФ поставило неякісну індійську вакцину проти кору, помер хлопчик 17 років. Через 10 років вмирає дитина в Тернополі після вакцинації. Це мусить Служба безпеки припинити. Якщо цього не буде, ми будемо свідками подальших смертей. Я прошу мій виступ вважати зверненням до Генерального прокурора, Служби безпеки іНацполіції України

Дякую, Андрій Володимирович. Шановні нечисленні колеги, шановний пане головуючий, шановний народе України! Я зробив дійсно два запити в лютому і в березні цього року. Це були запити до Адміністрації Президента України і Міжнародного інвестиційного банку. Міжнародний інвестиційний банк – це фінансова установа, кінцевимбенефіціаром якої є бізнесмен Петро Порошенко. Що мене цікавило? Президент щоквартально інформує в своїх електронних деклараціях про те, що він отримує багатомільйонні кошти як відсотки за депозитами на грошові кошти, які перебувають в його власному банку. Я задав просте питання, за якою процентною ставкою йому ці проценти нараховують. Чи це ставка ринкова, чи це ставка неринкова? Бо, якщо це ставка неринкова, то, пробачте, це корупційне діяння. Це перевага, яку може отримати бізнесмен Порошенко від розміщення власних коштів на депозиті у власному банку. Замість цього я отримав відписки про те, що це нібито конференційна інформація, яка не повинна бути розголошена. Незважаючи на те, що ця інформація розголошується, оприлюднюється в електронних деклараціях, які подає Президент Порошенко на відміну від бізнесмена Порошенка. На жаль, знову-таки Петро Порошенко, чому виникло питання про цей запит? Тому що, на жаль, Петро Порошенко маніпулює з офіційною публічною інформацією щодо свого фінансового стану. Зокрема, ми неодноразово що він здійснює якісь там багатомільйонні благочинні пожертви на українську армію. Але я відкриваю декларацію і бачу, що жодного запису про ці кошти в декларації Порошенка немає. А потім з'ясовується, що ці пожертви нібито робила його Корпорація "Рошен". Але тоді в мене просте питання, якщо Корпорація "Рошен" платила за це, чому Порошенко це презентував, він же передав корпорацію в сліпий траст. І не він приймав рішення про виділення цих коштів, а Фонд Ротшильда приймав рішення про виділення цих коштів, то що там робить Петро Олексійович? Потім мені казали, що це робить фонд Петра Порошенка. Але знову таки, звідки кошти у фонді Петра Порошенка, президентом якого є Марина Порошенко, а не Петро Порошенко. Знову-таки мені кажуть, з Корпорації "Рошен" та інших речей. Тому я хочу розібратися в офіційних фінансових статках Петра Порошенка, бо про неофіційні фінансові статки і ми як парламентарі, і суспільство знаємо все, а от про офіційні фінансові статки треба було б розібратися. Тому я вимагаю відповіді і від Адміністрації Президента, і від Міжнародного інвестиційного банку щодо того, який відсоток нараховується Порошенку на його депозити в його власному банку, і чи не є це незаконним збагаченням або корупційною оборудкою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Луценко Ігор. Відсутній. Лещенко Сергій Анатольович. Слушні питання порушив колегаВласенко про те, в який же спосіб управляється корпорація Президента Порошенка і його особистий бізнес. Але набагато цікавіше, як формуються тіньові доходи і як взагалі функціонує українська корупція. А ви знаєте, українська корупція вона руйнує і українську державність, і українську армію, і, зрештою, залазить в кишеню всіх українських громадян. Корупція має багато проявів, але сьогодні я не вдоволений відповіддю на запити. Користуюсь цією нагодою, запитати публічно, чому нехтуються приписи відносно незаконних будівництв у місті Києві. Так, як депутат я часто спілкуюся з українськими громадянами, з активістами, і, зокрема, з тими, які мешкають на Подолі. Це перлина української столиці, і я сам з Подолу, і для мене дуже небайдуже те, що там відбувається, і, зокрема, незаконні будівництва, які зараз мають місце, зокрема за адресою Вознесенський узвіз, 28/30. Завдяки моєму втручанню ми отримали припис від Державної архітектурно-будівельної інспекції про незаконність будівництва, яке це здійснюється зараз, попри те, що навіть вже є і заборона на це будівництво, попри те, що анульовано дозвіл на виконання будівельних робіт, все одно роботи тривають і до мене звертаються українські громадяни мешканці подолу, які на це вказують. І ми разом розробили звернення до міського голови Києва, до пана Кличка, щоб він вжив заходів щодо тих робіт, які попри приписи, попри заборони тривають. Щоб не було так, як у нас сталося із Сінним ринком, коли попри те, що це не вписується в жодні дозволи, попри те, що взагалі земельні ділянки були роз'єднані, попри всі незаконні дії потім закрили на це очі, підписали, махнули, підмахнули документи, потиснули руки інвестору, і зараз колишня прокурорська мафія, яка прийшла до влади вже в часи Порошенка, його найближче уточнення, і та прокурорська мафія, яка тепер очолює солідарність з БПП в Київській області, збудують там новий "Шанхай", новий мікрорайон прямо в історичному центрі попри всі заборони по висотності, попри те, що там немає транспортної інфраструктури тільки для того, щоб відмивати свої брудні гроші, які вони отримували отримували від соратників Януковича, коли закривали кримінальні справи на нього і знімали дозволи з арештів, які вони накладали, а потім шантажували, і в такий спосіб наповнювали свої кишені. Для того, щоб цього всього не відбулося, і проводили ми цього тижня акцію під Верховною Радою з вимогою ухвалити Виборчий кодекс, який ви, пан Голово, пане АндрійПарубій, внесли, який має бути проголосований у цій сесійній залі, щоб українські громадяни мали можливість обирати новий парламент за новими правилами, щоб не було "гречкосіїв" і не було кругової Дякую за увагу. Дякую вам. Зразу пояснюю: питання не є ані на йоту замовчане, дуже активна робота в робочій групі, до речі, її очолює Черненко, один з найкращих спеціалістів. І ми вчора зустрічалися із громадськими активістами і детально це проговорювали. пояснив, який йде темп роботи, коли протягом одного засідання лишень 200-300 правок вони можуть розглянути. Йде масштабна системна робота по Виборчому кодексу, і, повірте, як тільки ця робота буде завершена, тут в залі ми спільно разом будемо приймати рішення по зміні не тільки виборів у Верховну Раду, але також і в місцеві ради. І ви знаєте, я є першим автором цього Виборчого кодексу. І я дуже детально слідкую за просуванням, підготовкою його до розгляду в залі.

Доброго дня, шановні колеги, шановний пане спікере! Дійсно, я хочу сказати, що сьогодні ми пам'ятаємо ті жахливі події депортації 1944 року радянською владою. І сьогодні ми робимо все для того, щоб повернути Крим Україні і ті злочинці, які здійснили окупацію і продовжують репресії над представниками кримськотатарського народу, над українцями зараз, теж понесли свою відповідальність. Україна судиться в міжнародних судах і докладає усиль через міжнародний тиск, зокрема, санкції, для того, щоб Крим було повернуто Україні і відновлено територіальну цілісність і суверенітет. Але сьогодні я буду виступати із закликом до українського уряду для того, щоб він ставився до визначних ювілеїв, а, перш за все, це до подій 100-річчя Української революції значно уважніше. Зокрема, оргкомітет на чолі з Прем'єр-міністромГройсманом і головою Адміністрації Президента Райніним, щоб зусилля їхні були примножені, оскілки зараз всі відзначення 100-річчя Української революції відбуваються за рахунок невеликого колективу Українського інституту національної пам'яті з дуже мізерним бюджетом. Ще в лютому звертались із запитом до співголови ювілейного оргкомітету Прем'єр-міністраГройсмана приділити належну увагу відзначенню знакових подій Української революції, зокрема, 100-річчя звільнення Криму від більшовиків військами УНР. Я вважаю, що такі перемоги під, зокрема, керівництвом Петра Болбочана, коли ми 100 років тому звільнили Крим, треба відзначати на державному рівні. Що натомість ми побачили? Це моє депутатське звернення було надіслано на різні міністерства і відповідь від міністерства, надіслану мною ще в лютому, була надіслана вже після відзначення святкування міністром культури, де зазначається, що Міністерство готове надати допомогу про відзначення пам'ятних дат, які уже відбулися. Тому, колеги, мені хочеться не бачити байдужості і відписки, а бачити реальні кроки, щоб Україна спромоглася… 22 січня 100-річчя проголошення незалежності ми, на жаль, не змогли відзначити на гідному рівні, як це робить Литва і Польща чи Фінляндія. 100-річчя звільнення Криму українським військом на Чонгарі, в Новоолексіївці та Херсоні відзначали зусиллями Українського національного інституту національної пам'яті, представництва Президента в Криму, ініціативи "Героїка" та інших громадських активістів. Через шість днів 24 травня Софія Київська відзначає 1000 років першого Богослужіння в цій святині. Це відзначено в постанові парламенту. Колектив Софії Київської давно чекає на урядове

сказати також, що надзвичайно важливо є посилення представництва підрозділу Нацгвардії на Арабатській стрілці, наЧонгарі. І також щодо звернення до Міністерства інфраструктури модернізації портів Херсона і Скадовська. Дякую. Дякую дуже вам. Отже, колеги, ми переходимо зараз до виступів від народних депутатів. І я прошу усіх народних депутатів, хто хоче взяти участь в обговоренні і донести свою позицію українському народу, приготуватися до запису. Прошу провести запис. запис. Не можнанеперсональне голосування. Не кнопкодавити! До речі, операціяБолбочана по звільненню Криму була унікальною, унікальною операцією, під час якої генерал зумів відволікти головні сили противника, зумів зберегти таємницю перебування своїх військ і блискучу перемогу здобув, визволивши Крим. І нам треба цей військовий досвід на озброєння українській армії.

У Слові Божому в "Біблії" пророк Екклезіаст пише: "І бачив я місце для суду під сонцем, а там одне беззаконня". На жаль, в нашій країні ми теж це постійно бачимо, коли в судах відбувається беззаконня, відбувається безпрєдєл, і коли громадянин України не може захистити свої права в судах. Наприклад, в моєму рідному Рівному за день до виборів в ОТГ найрейтинговішого кандидата від Радикальної партії Миколу Шустова, вдумайтесь, за один день до виборів суддя Коробов нахабно по безпрєдєлу всупереч закону, не покликавши відповідача, яким була виборча комісія, не покликавши третю сторону, яким був наш кандидат, нахабно знімають з виборів і не передають вчасно лист в апеляційний суд, Житомир. Наша залізна команда захистила свого кандидата, як завжди захищає своїх, як завжди захищає українців, і відбила цю перемогу. Але корумпований суддяКоробов буде відповідати

суддя Рівненського окружного адмінсуду НаталяДрузенко, яка зараз по безпрєдєлу за гроші намагається поновити колишнього заступника губернатора махрового корупціонера Юрія Приварського, нахабно і цинічно отак судді витирають ноги об закон. Їм наплювати на людей, їм наплювати на парламент, їм наплювати на те, що закон має бути святим, непорушним і невідворотним. Радикальна партія з дня свого заснування завжди стояла на позиції: суддівський корпус повністю скомпрометований в Україні. Нам потрібен не так званий Антикорупційний суд, який нам навішують куратори з посольств, а нам треба, щоб кожен суд був антикорупційним. Нам потрібно, щоб українець міг захистите себе в суді. Нам потрібно, щоб суди працювали чесно, а не так, як сьогодні з політичних мотивів або на хабарі. В Україні вже, мабуть, немає жодної людини, яка вірить в чесність судів. Так, чесні судді є, але їх так мало, що їх можна записати в Червону книгу. І наша позиція – це розігнати повністю суддівський корпус і набрати нових, швидше нові научаться. А не так, як сьогодні у нас тисячі випускників юридичних факультетів кожен рік виходять і не можуть знайти роботу. Я бачив в Рівному на базарі людина з юридичним дипломом чай продає, тому що не може знайти роботу, а старі корумповані судді сидять і знущаються над людьми. І, враховуючи, скільки біди, скільки горя українцям зробили за всі роки незалежності судді, то треба, мабуть, з десяток суддів самих корумпованих, самих одіозних повісити на Хрещатику, щоб іншимнеповадно було, щоб суди працювали на людей, а не на свої кишені. Дякую. Слава Україні! Дякуємо. Я запрошую… Народний депутатЛінько. Прошу. ДмитроЛінько, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги, в Україні в важкому стані знаходиться економіка, і сьогодні перед нами стоїть два вибори, яку політику вибрати. Перший – це зовнішнє управління, це керівництво державою під рекомендаціями МВФ. Натомість Натомість нам дають кредити і пропонують економічну політику, і реформи, пропонують те, як вони бачать, те як вигідно для них. Це один шлях. Інший шлях – це спиратися на власну економіку, на власне виробництво, відмовитися від співпраці співпраці з МВФ, відмовитися від зовнішнього управління, повірити в українців і зробити Україну сильною. Наша команда Радикальної партії пропонує іти другим шляхом, і для цього ми придумали план порятунку України антикризовий по всім галузям економіки і по всім сферам нашого суспільного життя. Сьогодні я хотів би сконцентрувати свій виступ на питанні житла для українців, тому що українці виїжджають за кордон саме через те, що в них нема сьогодні роботи і зарплати, і молодь саме через те, що вони не можуть сьогодні купити ні житла, ні орендувати собі квартиру. Три мільйони українців за найближчі два роки планують виїхати за кордон. Ми запропонували конкретний проект 8041-3, законопроект за авторством Олега Ляшка та інших депутатів Радикальної партії. Щоб інвестувати, а в час економіки якраз і потрібно інвестувати державні кошти в інфраструктурні об'єкти, як ми сьогодні сьогодні фінансуємо дороги, в будівництво житла. Це дасть поштовх для нашої економіки, для нашої галузі будівництва. І так само ми забезпечимо житлом переселенців. Цей законопроект стосується переселенців і його всі підтримують. Тому що 2 мільйони переселенців сьогодні не мають де жити. Але ми так само долучили і нашу ініціативу підтримали і громадські Відновити програму молодіжного кредитування. Саме таким чином ми дамо поштовх не створювати ще одні органи. Коли нам говорять про реформи…Реформи – це відновлення економіки, відновлення виробництва, створення нових робочих місць, а не створення додаткових органів, які контролюють один одного, а по факту займаються корупцією. змінення кредитної політики. Вчора ми прийняли важливий законопроект. Але лише одним законопроектом ми не змінимо ситуацію в країні. Ми вчора бачили керівника Національного банку, він не дав чіткої відповіді українцям і нам чи будуть завтра українці мати кредитний доступ? Чи буде бізнес мати доступ до кредитів? Чи буде молодь мати доступ до кредитів? Для цього потрібно знизити знизити облікову ставку. Не вестися на ті умови, які нам ставить МВФ, а повірити у власних українців, дати їм кредити, дати їм гроші, щоб вони працювали, заробляли і ми мали можливість жити і залишатися тут. Така програма Радикальної партії дозволить зупинити демографічну кризу, дасть нові робочі місця і дасть поштовх економіці для того, щоб злізти нарешті з голки МВФ. Дякую. 12:34:30 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаБондара.

Доброго дня! Бондар Михайло, 119 виборчий округ, голова підкомітету вугільної промисловості. Тиждень назад, 10 числа, на засіданні Кабінету Міністрів був затверджений перелік об'єктів, які пропонуються на приватизацію. А буквально в четвер, вчора, відбулося якраз засідання Спеціальної комісії з питань приватизації при Верховній Раді. І якраз було питання про приватизацію вугледобувних підприємств. Були запрошені і голова Фонду держмайна, і представники Міністерства енергетики, і в тому числі голови профільних профспілок, шахтарських колективів. Першочергово по цьому питанню негативно висловилися якраз вони, якраз представники профспілок, тому що немає поки стратегії, немає чіткого бачення як будутьприватизовуватися ці підприємства. Немає в нас енергетичного балансу в державі скільки потрібно цього вугілля чи потрібно зараз в даний момент всі ці шахти державні, я наголошую, зберігати і модернізовувати, чи частина тих шахт дійсно вже виробила свої запаси і немає чого в них вкладати, і треба їх закривати, реструктуризувати, під закриття вони підуть. А в інші шахти, які мають, наприклад, запаси вугілля треба все-таки вкладати, модернізувати їх, розробляти нові лави, давати робочі місця шахтарям і в такий спосіб бути енергонезалежними, забезпечувати нашу державу своїм власним вугіллям, а не закуповувати його за кордоном на мільйони доларів. Тому першочергово було заслухано, ще раз кажу, профспілки, які готові були підтримати в подальшому приватизацію. І, якщо буде чіткий план тих інвесторів, які готові вкладати кошти в нашу вугледобувну галузь, чіткі гарантії соціальні, що працівники, які в даний момент працюють на тих шахтах після приватизації і не будуть звільнені, а підприємства не будуть порізані, наприклад, і закриті, а дійсно будуть розвиватися. Звучали пропозиції в тому числі, щоб, якщо інвестор зайде і не буде реалізовувати свою програму після приватизації, забирати об'єкти назад в державну власність. Тому це питання ще до сих пір ще остається в дискусії в дискусії в парламенті і на контролі якраз Комісії з питань приватизації. Тому я хочу закликати ще раз і профспілок, і міністерство, і уряд долучатися активно до цієї дискусії і знайти якісь механізми… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата ГаннуГопко. Доброго дня, шановні українці. Хотіла б поінформувати, що, зокрема, на цьому тижні на окремому форумі було презентовано Європейський зовнішній інвестиційний план, який презентували представники Європейського Союзу, Єврокомісії, суть якого сприяти інвестиціям в Україну через мобілізацію приватних інвестицій на основі структурних реформ, які мають відбуватися в країні. Зокрема, це те, що з самого початку ще рік тому ініціювали наші литовські партнери з ідеєю Європейського інвестиційного плану для України. Але тут є завдання для нашого уряду, зокрема, який має запропонувати ту модель економіки, на основі чого ми бачимо розвиток, які є стратегічні галузі, це підтримка малого і середнього бізнесу, це інновації, це питання великих інфраструктурних проектів, це енергоефективність, цедіджиталізація економіки. Тому нам дуже важливо, щоб уряд презентував стратегію розвитку економіки, яка забезпечить

Данії, куди їдуть наші урядовці, представники парламенту. Ми зможемо показати бачення цього плану залучення інвестицій в Україну із конкретними стратегічними галузями, із зростанням ВВП. Також, колеги, хочу сказати, що у Комітеті у закордонних справах після того, як Президент наклав вето на Закон про дипломатичну службу своїми пропозиціями, члени комітету будуть наполягати на тому, щоб в парламентсько-президентській республіці профільний комітет, зокрема, мав право на консультації з рекомендаційним характером з кандидатами, які претендують зайняти посади послів. Це абсолютно цивілізаційна європейська практика, яка була до 2010 року, яку Янукович скасував. І тому я буду закликати колег для того, щоб підтримати, зокрема в залі, консультації в профільному комітеті, перед призначенням послів. І те, що ми побачили зараз, нарешті з'явився Посол України в Казахстані. Ми чекаємо, що нарешті ми побачмо послів України в Данії, побачимо Посла України в Швейцарії. І ті посли, які вже засиділися, зокрема Азербайджан, Ізраїль, В'єтнам, Ватикан, де по 7, по 10 років незмінно є посли, це абсолютно неприйнятна практика. Я закликаю Президента України знайти час, щоб призначити нарешті в МЗС першого заступника міністра міністра закордонних справ, який взяв би для себе величезний шмат роботи в часи військової агресії. Нарешті переглянути тих послів, які вже роками сидять, які вже забули, як виглядає України, нарешті, щоб вони були ротовані. І, зокрема, в Законі про дипслужбу є імперативна ротація. Тому Закон про дипломатичну службу надзвичайно важливий для

Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, ми всі з вами сьогодні маємо можливість бачити і відчувати результати роботи діючого уряду. Все, що вони роблять, всі їхні старання зводяться до того, щоб задовольнити забаганки наших міжнародних партнерів і міжнародних фінансових донорів. Замість того, щоб виконувати вимоги українців, виконувати вимоги тих людей, завдяки яким вони прийшли до влади, вони забули про всі свої лозунги та про свої обіцянки. Те ж саме відбувається і в Міністерстві молодіжної політики, Міністерстві молоді та спорту. Замість того, щоби розробляти програми поздоров'язберігаючим технологіям, замість того, щоб боротися за кожен спортивний майданчик, я вже не кажу за спортивні комплекси чи дитячі юнацькі спортивні школи. До речі, яких за ці останні 2 роки скоротилося в десятки разів, і багато дітей не мають можливості займатися улюбленими видами спорту. Керівництво міністерства сьогодні займається тим, що набиває собі кишені та гаманці за рахунок обкрадання українських спортсменів. І це чітко довело результати роботи Рахункової палати. Водночас, в цей час команда Радикальної партії зосередилася на питаннях здоров'я дітей та взагалі на питанні здоров'я нації. Чому? Та тому що ми вважаємо дуже великою цінністю це життя та здоров'я кожного українця. Саме тому ми ініціюємо і проводимо круглі столи в містах Украйни, де піднімаємо питання розвитку спортивної інфраструктури. Ви знаєте що виявилося? Що в деяких містах останній раз спортивні комплекси будувалися 40 років потому, уявіть в якому вони зараз стані і навіть не дивлячись на це, їх залишилося одиниці. Знаєте, що таке розвиток спортивної інфраструктури? Перш за все, це здоров'я і життя українців, які живуть в цьому регіоні, це нові робочі місця, це податки в місцеві бюджети, це насамперед економічна, соціальний розвиток регіону та України в цілому. Команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком вимагає від діючого уряду, щоб в другій половині цього року були виділені кошти на програму по розвитку спортивної інфраструктури. І ми вважаємо, що не існує жодної причини, з якої ця програма не може бути прийнята, тому що це питання здоров'я наших з вами дітей, тому що це питання майбутнього нашої держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Романюка. Шановні українці, шановні колеги, нещодавно в цій залі був прийнятий за основу законопроект про Вищий антикорупційний суд, який був поданий Президентом України. Всі ми розуміємо, наскільки цей законопроект важливий для нашої держави. Ми чули різні думки, різні аргументи за і проти прийняття цього закону, однак сьогодні це вже неважливо. Оскільки, безумовно, є запит суспільства на створення цього суду, є рекомендації міжнародної спільноти і це головне, а значить Антикорупційному суду в Україні бути. усіх наших програмах є обіцянка боротися з корупцією. В Коаліційній угоді депутатських фракцій ми взяли на себе зобов'язання протидіяти будь-яким проявам корупції. І, якщо для того, щоб побороти це ганебне явище необхідно створити спеціальний суд, то давайте його створимо. Давайте зробимо ще один крок у боротьбі з цим злом. Давайте сформуємо ще один максимально потужний інструмент для протидії корупції. Колеги, знаєте, зазначений проект, на мою думку, повинен об'єднати парламент, а його положення стати результатом консенсусу всіх політичних сил. При підготовці законопроекту до другого читання необхідно зняти компроміс між пропозиціями народних депутатів, які сформульовані в поправках, а їх сьогодні майже дві тисячі. Окрім того, мають бути враховані рекомендації Міжнародного валютного фонду, Венеціанської комісії та, безумовно, міжнародних експертів. Тому пропоную не зволікати з прийняттям цього закону і якнайшвидше розпочати його розгляд на пленарному засіданні. Нам необхідно усвідомити, що люди від нас чекають конкретних результатів в боротьбі з корупцією. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаМосійчука.

Четвертий рік триває гібридна війна, гібридна агресія Російської Федерації проти України. Подолати цю і зупинити цю агресію, повернути мир в Україну і відновити територіальну цілісність – це головне завдання, яке ставить перед собою лідер нашої команди Олег Ляшко і вся наша команда. Яким чином це зробити? Одним із елементів, як наголошує лідер нашої команди Олег Ляшко, є продемонструвати окупованим територіям відношення до братів і сестер, які проживають з українського боку в прифронтовій зоні. Вчора я відвідавНовоайдарський район Луганської області. Заїхав у село Співаківка, де зусиллями нашого лідера Олега Ляшка відбудовано ФАП, де селяни отримують належну первинну медичну допомогу. Відвідав школу-інтернат у Новоайдарі, де директор Ганна Олексіївна продемонструвала вміння не тільки турбуватися про дітей, бо це є найголовніше в таких закладах, а й забезпечити відповідну інфраструктуру, забезпечити відповідне харчування, забезпечити відповідні відношення до персоналу. Наша команда Радикальної партії Олега Ляшка діє і слово, і ділом. І ми це демонструємо на прикладі того жНовоайдарського району, допомагаючи відновити інфраструктуру. Але щойно, буквально щойно, 3 хвилини тому я отримав телефонний дзвінок з Новоайдара і довідався, що в Новоайдарському районі забрали всі кошти з ремонту доріг. Тобто в прифронтовій зоні непотрібні якісні дороги. Там взагалі доріг немає, я вчора їхав, там пішки йти легше, чим їхати на автомобілі.

для того, щоб окупована частина Луганщини бачила, як Україна відноситься до територій, відноситься до Луганщини. В єдності наша сила! Слава Україні! Запрошую до слова народного депутата Соболєва. Я би хотів привернути увагу парламенту до проблем нашої славетної столиці – однієї з унікальних зелених зон, ландшафт якої зберігся ще з часів Київської Русі. Йдеться про Павлівський сквер, Павлівський парк. Дуже багато киян його знають. Парк завжди переповнений дітлахами, батьками, дорослішим людьми, які ходять туди гуляти, бігунами. І на жаль, над парком вже багато років є велика загроза, його хоче забудувати родина Сівковичів. У парламенті є люди, які пам'ятають, яку роль Сівкович грав в часи Віктора Януковича, тоді він був одним з організаторів, за даними слідства, нападів на студентів, побиття студентськогоЄвромайдану. І саме в той же ж його компанія в інтересах його родини планувала розпочати будівництво у Павлівському сквері. Вже був встановлений будівельний паркан, вже готувалися завезти будівельну техніку. Ми протидіяли цьому фізично. Революція Гідності виграла, Сівкович втік, але насправді його спроби забудувати унікальний для Києва парк продовжуються. Нещодавно його компанія отримала у своїх інтересах рішення Верховного Суду, який керівники країни називають "новим", але він продовжує ухвалювати рішення в інтересах корупціонерів, і це є одним з таких огидних прикладів. Я впевнений, що ми не маємо права дати дозвіл почати цю забудову. Якщо треба, будемо знову протидіяти фізично. Ясно, що найкраще ситуацію краще вирішити за законом. У Київраді є чимало депутатів не лише "Самопомочі", які поділяють цю позицію. Я звернувся як народний депутат до мета Києва Віталія Кличка. Зауважу, що будівництво в парку неможливе, якщо забудовник не зможе використовувати міську землю. Вже сьогодні, використовуючи землю київської громади, нахабно прокладається дорога, що є порушенням і одночасно можливістю для київських посадовців зупинити це порушення. Я впевнений, що саме тут має проявлятися влада – в силі закону, в силі захисту інтересів громади, так воно і має бути. Доброго дня! СергійСажко, Донеччина 59-й виборчий округ. Доброго дня, всі колеги і народ України! Хочу привернути вашу увагу до вкрай болючого питання – соціального захисту чорнобильців. Люди, які свого часу ціною власного здоров'я захистили нашу країну і весь світ від Чорнобильської катастрофи, потерпають з боку держави. Свого часу вона гарантувала їм підтримку і допомогу. Але що ліквідатори мають сьогодні? Більшість з них страждають від важких захворювань, які вони здобули під час перебування в зоні зараження. Тільки вМар'їнському районі Донецької області, який я представляю у парламенті, проживають 338 чорнобильців, із них 307 – в зоні ризику, вони просто боліють, 20 тяжко хворих, які прикуті до ліжка, і 8 чоловік із них онкохворі. Лікування і реабілітація дуже дорогі. Ліквідатори витрачають на це майже всі свої статки. А пенсії їм не піднімають, тому що уряд зволікає з цим питанням, це дуже нагальне питання. Крім того, новий Національний перелік основних лікарських засобів значно скоротився, препаратів не хватає таких як серцево-судинні захворювання, онкологія, цукровий діабет, органи травлення і щитовидної залози. Скорочення Національного переліку лікарських засобів призведе до значного погіршення стану... стану здоров'я цих ліквідаторів. Ще одна болюча проблема – забезпечення санаторно-курортними путівками людей, які зазнали радіаційного впливу під час Чорнобильської трагедії. Тільки вМар'їнському районі проживають 186 осіб, які можуть скористатися цим правом, в 2016-2017 роках скористалися всього 49 та 41 людина, в 2018-ому цей перелік скоротився вдвічі. Вони не можуть цим скористатися, це недопустимо. Також з 1 січня 2018 року введена в дію норма щодо отримання грошової компенсації. Людина сама буде обирати: брати путівку чи брати компенсацію. Але що це за компенсація? 481 гривня. Що за неї можна вилікувати? Я направив відповідні звернення в Кабінет Міністрів, щоб це було… це передивилися. Сподіваюся, що ці питання будуть вирішені вже найближчим часом, бо вони належать до сфери соціального захисту найбільш незахищених верств населення. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Вовка. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни! Останні місяці увага в світі знову прикута до проблеми непоширення ядерної зброї. Це відображає зростаючу стурбованість світової спільноти можливості ядерного конфлікту в контексті ядерних програм Ірану та Північної Кореї. У 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на економічні поступки. Після недавнього виходу США з цієї угоди Іран в ультимативній формі вимагає гарантії від Європи, зокрема погрожує відновити збагачення урану у ще більших масштабах. В той же час США наполягає на новій дієвій ядерній угоді з Іраном. Наразі ж ця криза тримає у напрузі весь світ. З іншого боку, після успішних випробувань ядерної зброї Північною Кореєю Вашингтон запропонував зняти санкції проти неї, якщо вона закриє свою ядерну програму. Більше того, держсекретар США заявив про можливі гарантії Північній Кореї, які США готові надати в обмін на відмову від ядерної зброї. А також про можливу допомогу у сприянні економічному розвитку Північної Кореї, якого вже досягли її південнокорейські сусіди. Українцям це все звучить до болі знайомо. Тож Радикальна партія вчергове нагадує про гарантії та обіцянки, надані свого часу Україні. Ядерне роззброєння України, яка абсолютно легітимно володіла третім у світі ядерним потенціалом, давала потужний стартовий капітал для розвитку нової Української держави якбезпековий, так і економічний. Однак міжнародна угода щодо нашого ядерного роззброєння, відома як Будапештський меморандум, поки що засвідчила свою неефективність для забезпечення нашої національної безпеки та економічного розвитку. Тож звертаємо увагу наших західних партнерів, що слід бути послідовними та чесними. Переконані, що без практичної реалізації гарантій та обіцянок Україні ні стара чи якась нова ядерна угода з Іраном, ні потенційна угода з Північною Кореєю не будуть успішними і дієвими. Нагадую, що Олег Ляшко звернувся до Президента Порошенка з пропозицією ініціювати проведення у Києві Міжнародної конференції найвищого рівня з питання ядерного роззброєння. Зокрема запросити до участі в ній безпосередніх підписантів Будапештського меморандуму колишнього Президента США Клінтона та Прем’єр-міністра Великобританії Мейджора. МЗС України підтримав нашу ідею, однак реакція від Президента Порошенка на пропозицію Олега Ляшка і досі відсутня. Радикальна партія переконана: забезпечити мир для нинішнього і прийдешніх поколінь, відновити міжнародне право, запобігти розповсюдженню ядерної зброї… Забезпечити мир для нинішнього і прийдешніх поколінь, відновити міжнародне право та запобігти розповзанню ядерної зброї – обов'язок всіх світових лідерів. Дякую. Зараз я поступово входжу в хитросплетіння замін. Іллєнко передає словоОсуховському. Шановне товариство! Дорогі українці! Цього тижня ми на нашому антикорупційному комітеті розглянули стратегію антикорупційну на 2018-2020 2018-2020 роки, яку подав Кабінет Міністрів України. Ми вивчили ту стратегію і відповідно відправили Кабінету Міністрів цю стратегію на доопрацювання, так як в тій стратегії нема основних пунктів, а, зокрема, боротьби з олігархами. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день олігархи породжують топ-корупцію в нашій державі. Ще в 2014 році ми, народні депутати від

повернення вкрадених грошей з офшорів. Заборона продажі земель сільського господарства. Заборона продажу державних стратегічних підприємств під час війни. Також в нас є і політичні вимоги, це зняття депутатської недоторканності, це, що стосується Закону про імпічмент Президента, це нове виборче законодавство за відкритими списками і пропорційною системою. Такі наші антиолігархічні законопроекти вже підтримали на даний час своїми підписами 123 народних депутата, а також 85 місцевих рад, а це обласні, районні і міські ради. Звернулися до Президента України, до Прем'єр-міністра України, а також до українського парламенту, щоби ті наші антиолігархічні законопроекти стояли наступного тижня в порядку денного. А там ми побачимо, хто служить для України і українського народу, а, хто є поплічниками олігархів і служить для олігархів. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуєтьсяСеменченко Семен Ігорович. Будь ласка. На цьому тижні на Дніпропетровщині волонтерами були знайдені закопані особисті речі бійців, якізагибли в серпні 2014 року під Іловайськом. Знайдено берці, форму, шеврони, каски, дитячі листи в кишенях, натільні хрестики, нагрудні знаки. Знайдено дуже багато речей, які за всіма законами Божими і людськими мають мають бути ідентифіковані і передані родинам загиблих як пам'ять, матерям, дітям, дружинам бійців, передано ще у 2014 році. А все, що не може бути ідентифіковано, поховано згідно з усіма правилами. У 2014 році місцевий начальник міліції привіз 38 мішків з тим, що було на бійцях, в кишенях бійців, у бійців, прямо, як все було, в крові, з залишками фрагментів тіл в касках, на одязі. Привіз на територію місцевого рибгоспу і залишив начебто сушитися, нікому нічого не сказав і пропав на 4 роки. За словами волонтерів, всі ці речі були зариті на території скотомогильника. – мішки з дохлими курми. І там все це пролежало 4 роки, їх розтягувалибомжі, розривали собаки, поки місцеві фермери не подзвонили знайомим волонтерам. Волонтери приїхали, дуже швидко все відшукали за запахом, викликали поліцію і була заява, що це речі з машини з останками 98-ми загиблих з Іловайська хлопців, яка прийшла у Дніпро ще у 2014 році. Поки важко сказати, до яких підрозділів мали відношення всі ці речі. Волонтери кажуть, що знайшли нагороду батальйону "Кривбас", відзнаки "Правого сектору". Я хочу звернутись до тих громадян,которыерозуміють, щовідбуваються. Ті, хто розвалював країну та армію до 14-о року, у 14-у повтікали. А хлопці-добровольціостановили, зупинили Путіна і дали можливість, дали час на відновлення армії. І ось так у нас шанують пам'ять героїв! Хрестики, нагороди, дитячі листи, особисті речі – всю пам'ять в скотомогильники. І так ведуть себе не німецькі, а російські фашисти, а начебто українці. Тому що той полковник міліції, який все це зробив, теж начебто українець і мав за всім стежити. Чого нам чекати від чужих, якщо свої зі своїми таке роблять. Якщо, не дивлячись на чотирьохрічні обіцянки трьох генеральних прокурорів, досі немає суду ні по Іловайську, ні по Дебальцевому, якщо на четвертому році війни в Україні забиті добровольцями та військовослужбовцями всі тюрми. Я вчора розмовляв з волонтерами, і вони впевнені, що це не єдине таке поховання. Я хочу зараз звернутися до жителів Дніпропетровщини. Якщо до вас… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд, будь ласка. СЕМЕНЧЕНКО С.І. Якщо до вас у 2014-у якасьтварюка у погонах привозила щось подобне просушитися і пропала потім, повідомте про це, будь ласка. Це пам'ять…

Михайло Головко, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопільщина. Шановні депутати, шановні українці! Сумно мені, звісно ж, від політики, яку сьогодні проводив наш уряд, розуміючи, їхнє гасло сьогодні є одне – продати все за безцінь, все, що залишилося в українського народу: нашу землю, стратегічні підприємства і так далі. Звісно же з таким підрахунком, з таким підходом до справи Україна на перспективу, на розвиток не може і не має права очікувати. Тому, звісно, ми засуджуємо такі дії. І звертався я неодноразово до Прем'єр-міністра, до голови Фонду держмайна, що неприпустимо в час війни розпродувати стратегічні підприємства. На жаль, відповідь так і не отримав. Хочу сказати, що та заява уряду про те, що вони сьогодні мають на меті продати такі стратегічні підприємства, як "Турбоатом", яке реально несе прибутки до державного бюджету; Одеський припортовий завод, який, до речі, оцінили в десятки разів меншу ціну ніж, наприклад, в 2008 році, його оцінювали в 14 мільярдів, сьогодні Фонд держмайна оцінив його в 1,4 мільярда. Але це при курсі: тоді було 8, а сьогодні - 26.

"Сумиобленерго". Такі підприємства, які хочуть приватизувати, сьогодні їхня оцінка за рік всього-на-всього змінилася порядку в 4, в 6, а то і навіть і в 9 разів. Якщо "Донбасенерго" був 690 мільйонів, оцінювали, зараз його виставляють за 150. Оце називається не приватизація, друзі. Це називається пограбунок українського народу, пограбунок української держави. Куди дивиться уряд? Які дії сьогодні виконує Трубаров? Це явний злочинець, який повинен бути негайно відсунений від посади і притягнутий до кримінальної відповідальності. Тому що сьогодні те, що вони роблять з державою, це є явне знищення нашої України. Тому, звісно, що "Свобода" не підтримує такі дії. Ідурак, перепрошую, може продати. А потрібен сьогодні інтелект і розум для того, щоб запустити українську економіку, створювати робочі місця, давати доступні кредити, формувати середній клас. стратегічне завдання. І тому "Свобода" зареєструвала вже не один рік в сесійній залі ряд законопроектів, антиолігархічний пакет законів, який і вимагає ухвалити зараз в сесійній залі для того, щоб зупинити вивезення в офшори капітали з української держави, щоб повернути їх сюди, назад в українську економіку, щоб дати їх для створення робочих місць і малому, і середньому бізнесу. Створити такі умови, щоб у нас, дійсно, створювалися робочі місця, щоб Україна не була жебраками з протягнутими руками просила чергових кредитів, ті які у нас вимагає Європа, розпродати всю українську державу. Звісно, тому ми закликаємо врешті-решт поставити наш пакет законів на розгляд в сесійну залу і ухвалити цей антиолігархічний пакет законів, і позбутися врешті-решт цієї корупції, і дати можливість розвитку українській економіці, і становлення середнього класу. От стратегічне завдання української держави. Дякую. Дякую вам. Олексій Кириченко передає слово для виступу Віктору Галасюку. Будь ласка. ВікторГаласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, вчора парламент прийняв надзвичайно важливий для української економіки, для стабільності гривні і цін закон. Новий металургійний закон. Я дуже вдячний всім колегам народним депутатам з усіх фракцій і груп, які підтримали ініціативу Радикальної партії про підвищення вивізного мита на металобрухт до 42 євро за тонну. Чому це надзвичайно важливо, не лише для українських металургів, і їх родин, не лише для української промисловості, а для кожного громадянина в Україні. Тому що від того, скільки грошей Україна заробляє за кордоном, залежить, буде стабільним курс гривні або він буде падати, будуть стабільні ціни в крамницях або буде шалена інфляція. Так от, металургія формує надзвичайно велику частку українського експорту. Попередній металургійний закон, ініційований нами, з Олегом Ляшком, і однодумцями, дозволив Україні зберегти 35 тисяч робочих місць, в різних містах і регіонах. Понад півтора мільярди доларів США валютної виручки – це серйозне щеплення фінансової стабільності для держави. Він скоротив дефіцит брухту більш, ніж вдвічі, і забезпечив металургійні заводи сировиною, а людей роботою, і заробітною платнею. Більш того, надходження до державного бюджету, за рахунок підвищення мита, зросли більш, ніж втричі. Цього року ми продовжили додаткову дію цього підвищеного мита, і збільшили його розмір до 42 євро за тону. Це еквівалентно 20 відсоткам від тієї ціни на цю сировину, як це було минулого року. в Китаї діє вдвічі потужніший закон, там 45 відсотків вивізне мито на металобрухт. В Індії, в Пакистані – це також десятки відсотків. Тобто, ті країни, які дбають про розвиток своєї економіки, вони обмежують вивезення сировини, і сприяють тому, що вироблялась готова продукція, а не навпаки. В Казахстані, донедавна, взагалі діяла заборона на експорт металобрухту. Тому дуже важливо, що вчора прийнято це державницьке рішення, адже це понад мільярд гривень надходжень до державного бюджету України щороку, надзвичайно високий, позитивний бюджетний ефект. Крім того, команда Радикальної партії пропонує невідкладно прийняти в парламенті, в другому читанні, і в цілому, пакет законів про індустріальні парки. Для того, щоб залучити в Україну масштабні інвестиції, щоб тут були створені сотні, і сотні нових заводів по всій Україні, щоб ми вигравали конкуренцію за інвестиції, за робочі руки, за таланти таланти і за ринки у Туреччині, у Польщі у наших конкурентів. Крім того, прийняти Закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж і "Купуй українське, плати українцям", щоб надати перевагу українській продукції перед іноземною при державних закупівлях так, як це роблять Сполучені Штати Розвиваємо власну економіку, тільки так ми зупинимо шалену міграцію, тільки так повернемо кредити МВФ, піднімемо реальну якість життя в країні. Дякую. Дякую вам. Осуховськийпередає слово для виступу Андрію Іллєнкові. Будь ласка, пане Андрій. 13:12:53 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці, шановні кияни, звертаюся зараз перш за все до вас, тому що у нашому місті, у нашій чудовій столиці України останніми роками відбувається зовсім негативні процеси. Ми всі сподівалися, що після зміни влади, після революції, зокрема і в Києві, почнеться зовсім інша ера, що припинитьсядерибан нашого міста, що припиниться масштабна корупція, припиниться скандальні незаконні будівництва, припиниться знищення зелених зон. Але ми бачимо, що, на жаль, відбуваються протилежні процеси. І кількість цих негативних тенденцій за часів керування містом Кличка та його команди, а в основному це колишня команда Черновецького, по суті, та ж сама, вона тільки збільшилася. Якщо ми говоримо про те, що відбувається, от буквально зараз в Київській міській раді там зараз проштовхується така собі програма оновлення містобудівної документації. Фактично, абсолютно всупереч процедурі зараз робиться крок, через який буде ухвалено 220 детальних планів територій, фактично це все місто. І це означатиме, що можна буде абсолютно у варварський спосіб порушення всіх норм і, головне, порушення чинного генерального плану повністю все місто знищувати і перетворювати на суцільний будівельний майданчик незаконних забудов. Зараз це дозволить не тільки розпочати нові скандальні і незаконні будівництва, це дозволить фактично легалізувати всі ті незаконні будівельні процеси, які вже тривають і вже розпочалися в останні роки. Безумовно, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", зокрема і наші представники в Київській міській раді, зайняли принципову позицію і наразі блокують разом з іншими патріотичними депутатами, блокують прийняття цих абсолютно корупційних і злочинних рішень. Але ми маємо розуміти, що поки ми не будемо, дійсно, мати в Україні загалом, і в Києві зокрема, дійсно патріотичну владу, яка буде відстоювати інтереси громадян, ситуація, на превеликий жаль, не зміниться. І, зокрема, в місті Києві треба не приймати оці ДПТ незаконні, а треба ухвалювати нарешті повноцінний новий генеральний план міста, і відповідно до цього генерального плану проводити будівництво. Так, безумовно, місто повинно розвиватися, повинні будуватися нові будівлі, але не повинно бути такого інфраструктурного колапсу, який є зараз, коли місто повністю потопає у пробках, коли будуються цілі нові квартали, але не будуються дитячі садочки, не будуються школи, не будується інша необхідна інфраструктура. В результаті ми сьогодні маємо місто, яке не комфортне для життя, а комфортне комфортне лише для корупціонерів, які його грабують. Тому, тільки змінивши ці процеси, тільки змінивши владу, ми зможемо отримати, справді, той Київ, який нам потрібен, який є рідним для нас і в якому комфортно жити. Дякую за увагу.

Я хочу сьогодні поговорити з вами про Антикорупційний суд, прийняття якого насправді є питанням справедливості, на яку чекають сотні десятків мільйонів українців. Це та справедливість, яка була обіцяна на Майдані, це та справедливість, яку кожен з нас обіцяв в цьому залі. Але це питання має насправді ще і фінансовий вимір вимір, який можна порахувати абсолютно спокійно, подивившись на сьогоднішній стан України в питанні повернення тих боргів, які ми накопичили. Це питання 200-300 мільйонів доларів, які ляжуть тягарем на плечі звичайного українця задля того, щоб вберегти сьогоднішніх корупціонерів. В 2018 році тільки Україна має повернути більше 6 мільярдів гривень боргів. Одним із основних джерел повернення є Міжнародний валютний фонд, це макрофінансова допомога наших європейський партнерів, це є запозичення на зовнішніх ринках. Так от, якщо ми не приймемо Закон про Антикорупційний суд у відповідності до рекомендацій Венеційської комісії, вимог МВФ, ми не отримаємо наступного траншу. Якщо ми не отримаємо наступного траншу, це буде мати насправді ефект доміно, адже тоді вся підтримка від наших міжнародних партнерів буде повністю призупинена. А що ж щодо міжнародних наших ринків, запозичень, скільки вони нам будуть поштувати? Сьогодні інвестори оцінюють ризики, пов'язані з інвестуванням в Україну на рівні 8 відсотків. Так от це вже є сигнал, сигнал про те, що наші зовнішні інвестори оцінюють ситуацію фінансово-економічну в Україну як доволі складну. Якщо ж не буде відповідного траншу МВФ, якщо не буде підтримки макро… від наших європейських колег, а ми говоримо з вами про суму майже в 3 мільярда тоді нам доведеться виходити на зовнішні ринки, позичати гроші у звичайних інвесторів. Які нам, напевно, скажуть, ні, шановні, ви є не надійним партнером, ми вам будемо позичати під 10, 11,12 відсотків щонайменше. Звідси беруться 200-300 мільйонів доларів щороку. І я говорю тільки про 2018 рік. Я можу сказати навіть більше. Що якщо розрахунок сьогоднішнього уряду, сьогоднішніх наших партнерів по парламенту, що ми можемо витягнути гроші з наших золотовалютних резервів і таким чином погасити борги, так я можу вам сказати, що курс 32-35 це буде насправді буде ще оптимістичним сценарієм. Тому наша вимога дуже проста: виконати ті рекомендації і вимоги, які висувають щодо створення Антикорупційного незалежного суду для того, щоб не перетворити Україну в "бананову

Шановні громадяни України! Сьогодні закінчився сесійний тиждень, і знову цей сесійний тиждень пройшов без ухвалення Закону про Антикорупційний суд той орган, який має нарешті взяти на себе функцію посадки до тюрем корупціонерів та компенсації до державного бюджету вкрадених ними грошей. Чому це відбувається? Тому що корупція – це є кровоносна система української політики, і на жаль, немає бажання її знищувати в тих людей, які сьогодні засідають у найвищих кабінетах нашої держави. І корупція один має найбільш кричущий прояв – це схема "Роттердам плюс". Це схема, якою обтяжили всіх нас як громадян – вас, глядачів, вас, слухачів, вас, виборців, нас – усе суспільство платити корупційну ренту в інтересах олігарха і його партнера Президента. Схема "Роттердам плюс" кожної секунди збагачує їх і направляє мільярди на їхні офшорні рахунки. І от цього тижня було зроблено ще один крок до збереження цієї корупційної схеми. Як ви знаєте, схема "Роттердам плюс" – це продукт, який народила так звана національний регулятор енергетики НКРЕКП. Ми в парламенті ухвалили закон, щоб мати незалежним цей орган, щоб він не працював в інтересах олігарха і його партнера Президента, щоб цей орган зробив справедливі тарифи. ви знаєте, що відбір членів нового складу регулятора енергетики повністю відбувається за сценарієм Адміністрації Президента. Ми з колегами минулого місяця ходили і не допустили до призначення в новий склад регулятора енергетики людей, які працюють у тандемі з Ахметовим і Порошенком – це пан пан Вовк і його колишній радник панГудаченко, який працював до цього в корпораціях Ахметова, і не має ні той, ні другий жодного досвіду в енергетиці. на цьому тижні Адміністративний суд Києва, який так само управляється з Адміністрації Президента, зупинив конкурс по призначенню незалежних членів регулятора енергетики. Фактично це такий самий пасьянс корупціонерів на двох. З одного боку, Банкова просуває нових членів, які не мають досвіду, яких ми не допустили, але вони все одно намагаються пролізти. З другого боку, через ручний суд вони зупинили конкурс по призначенню нових незалежних членів регулятора енергетики. Чому це робиться? Тому що на кону мільярди грошей,які вони потім забирають до своїх гаманців, до своїх офшорних рахунків. А потім за ці гроші і на виборах підкуповують голоси, і корупцію по всьому колу розганяють, і намагаються залізти знову до державної кишені, до державного бюджету, щоб бути

АльонаКошелєва, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний пане головуючий, шановний український народе, колеги народні депутати! Нещодавно уряд прийняв постанову, яка передбачає монетизацію пільг усіма видами транспорту. Команда фракції Радикальної партії завжди підтримує впровадження прогресивних реформ щодо надання населенню якісних і доступних послуг. Але уряд вкотре перекладає власний обов'язок щодо забезпечення прав пільгового проїзду для громадян на місцеві бюджети. По-перше, рішення органів місцевого самоврядування про надання пільг у грошовій формі не є обов'язковим і деякі міста, такі як, наприклад, мій рідний Харків, відмовляються це робити. По-друге, грошове забезпечення реалізації права на пільговий проїзд для громадян суттєво урізається. Розрахунок розміру щомісячної готівкової виплати пропонується визначати шляхом множення на 30 поїздок середньої величини однієї поїздки у міському транспорті. А для тих громадян, які мають право на пільговий проїзд на приміських маршрутах, тисячі... загальна сума виплати збільшиться лише на 20 Безліч українців – дідусі і бабусі, які мають власне фермерське господарство та користуються правом на пільговий проїзд, раніше їздили з приміських населених пунктів на міський ринок, щоб продати якісь продукти і якось виживати. А після впровадження змін зможуть це собі дозволити лише 3-4 рази на тиждень, бо їм не вистачить цієї мінімальної суми. Більше того, якщо пільговик захоче скористатися своїм правом на проїзд в населеному пункті не за місцем реєстрації і де не проведена монетизація, то під час оплати проїзду йому потрібно буде: оплатити та отримати квиток, завірений посадовою особою транспортного підприємства шляхом зазначення прізвища, імені, по батькові, компанії; поставити власний підпис, завірений штамп із зазначення дати проїзду і назвою населеного пункту. Уявіть собі взагалі, як це буде працювати на практиці. Хіба це той шлях, яким ми рухаємося в Європу? Знімаємо адміністративні бар'єри, відміняємо печатки і піднімаємо свої позиції в міжнародному рейтингу? А найголовніше, чи покращить це життя для українців? Ми вже й так маємо безліч соціальних конфліктів по всій країні через те, що держава не виконує належним чином взяті на себе зобов'язання на компенсацію пільгового проїзду і, в першу чергу, це стосується наших захисників, військовослужбовців. Скільки можна знущатися над громадянами і підприємцями? Питання компенсації пільгового проїзду стосується чорнобильців, учасників бойових дій, родин військовослужбовців, осіб з інвалідністю, дітей з багатодітних родин, тобто кожного четвертого громадянина. Тому я разом з колегами фракції Радикальної партії Олега Ляшка закликаю уряд приділити цьому питанню належну увагу, і ми вимагаємо провести процес монетизації пільг якісно, щоб він відповідав показникам гідного життя. Дякую. Колеги, я зразу хочу повідомити, щоб ми правильно свій спланували час. Лишилося дві хвилини, але я готовий, бо так мені сказала Оксана Сироїд, готовий ще дати…

Після того вже, тобто до Сидоровича, і після того ми вже завершуємо обговорення, щоб не чекав більше ніхто. А тим, кого я зараз назвав, буде надано слово. Будь ласка, пане Спориш. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Шановні народні депутати, шановна президія, звичайно, дуже приємно, що все-таки сьогодні у нас в залі тихо дуже гарно. Якби кожен раз так було, і дуже було б файно нам проводити сесії. Але я скажу про інше. Сьогодні велика частка економіки України насамперед залежить, це від сільського господарства. вчора ми розглядали у першому читанні законопроект 4532, де надали і будемо змінювати державне регулювання цін на цукор. Але я скажу про інше. Все-таки сьогодні наведу такий приклад, у нас на Вінниччині було 40 цукрових заводів, сьогодні залишилося 8 цукрових заводів. І знову ж таки не дивлячись на те, що досить мало цукрових заводів, у нас єізбитокцукру. Ви знаєте, сьогодні ціна на цукор – 10 гривень. І не буде сьогодні сіяти фермер, не будуть сьогодні сільськогосподарські підприємства сіяти цукровий буряк, коли така буде ціна. Тисячі тонн на складах сьогодні цукру, і, на жаль, не можуть сьогодні ні Міністерство економіки і торгівлі, Кабінет Міністрів зробити ще якісь нові договори з іншими країнами, щоб все-таки мати збут. потрібна галузь як цукрова, на жаль, буде занедбана. Так само багато ми з цієї трибуни виступаємо за молоко. І Радикальна партія, і всі піднімають питання, що скоро ми корови будемо бачити у Червоній книжці. Але ж знову ж таки, хоч ми будемо, корови будемо бачити в Червоній книжці. Алеізбиток сьогодні знову ж таки продукції на переробних на переробних молочних заводах, сьогодні тисячі тонн сиру, тисячі тонн масла, іншої молочної продукції, залишки на заводах молочних, і нема реалізації. І сьогодні селяни отримують 4 гривні за молоко. Казалось би, дійсно, ми повинні не те, щоб в Червоній книзі бачити корів, але ми повинні насамперед підняти ціну на молоко: хоча би 5 гривень, хоча би 6 гривень, я вже не кажу, більше. І хотілося б, щоб якось стабілізувати, щоб ціна була середня. І я думаю, знову ж таки, якби сьогодні Міністерство економіки і торгівлі, якби Кабінет Міністрів все зробив для того, щоб реалізація молочної продукції була в інші країни. Я знаю прекрасно і дуже важко, що все-таки сьогодні немає у нас торгів з Росією, і можливо, і Слава Богу, тому що не хотілося б торгувати з тією країною, яка сьогодні убиває наших дітей, яка убиває і, на жаль, я скажу… І хотілося би… У Троїцькому знову ж таки, як ми бачили, убита дитина, убита сім'я і поранена дитина. З агресором не слід торгувати. Але, разом з тим, ми повинні все зробити, щоб все-таки можна було цю продукцію, яка єізбитком на… 10 секунд, будь ласка. СПОРИШ І.Д. …на молочних комбінатах, на цукрових заводах, щоб все ж таки можна було її збути. І тоді селяни значно краще будуть працювати, вирощувати цукрові буряки і доїти корів. Дякую. Дякую вам. І ГаннаГопко передає слово для виступу Лубінцю. Будь ласка, пан Лубінець. Доброго дня, шановні українські громадяни! Доброго дня, шановні колеги! Я неодноразово з цієї високої трибуни розказував про ситуацію, яка склалася навколо містаДобропілля в Донецькій області, а саме мера-сепаратиста Аксьонова, який, маючи російське громадянство, робив все, щоб в Добропілля прийшли російські війська. Що сталося? 15 травня слідчим управлінням прокуратури Донецької області спільно зі Службою безпеки України в Донецькій та Луганській областіДобропільському міському голові повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частина перша

Я хочу подякувати працівникам прокуратури та Служби безпеки України за те, що є реакція на мої депутатські звернення. Сьогодні у місті Краматорську о 9 годині ранку повинно було відбутися судове засідання по обранню запобіжного заходу Аксьонову. Але його не було. Крім того, у нас є інформація, що вчора Аксьонов об 11:20 вилетів з аеропорту "Бориспіль" до міста Франкфурт-на-Майні. Сподіваюсь, що це тільки навікенд. Пан Аксьонов, будь ласка, добре відпочиньте, повертайтесь. Бо засідання суду перенесли на понеділок, а сидіти доведеться дуже довго. Так само я хочу звернутись зараз до мешканців містаДобропілля. Ви зараз побачите, що ваш так званий дуже добрий мер виявився просто шахраєм, який обкрадав вас, обкрадав ваші ж кошти. А зараз, як тільки з'явилась інформація, що йому потрібно прийти до суду і захистити своє так би мовити чесне ім'я, він, як нашкодивший кіт, просто піджав хвоста і втік з країни. Так само у мене є інформація, що на понеділок до будівлі в Краматорську під суд збирають людей з мешканців містаДобропілля, журналістів і вже пропонують по 500 гривень. Так само я хотів би сказати, що люди, схаменіться. Вас будуть купувати за "30 срібників" вашими ж коштами, які у вас же вкрали. Тому будьте до кінця розумними, не дайте себе обманути. І врешті-решт не тільки мер-сепаратист Аксьонов, а і всі мери, які розкрадають зараз свої бюджети, понесуть відповідальність. я приїду обов'язково до мешканців містаДобропілля з фактами, скільки мер украв у вас і скільки він привласнив до своїх кишень. Дякую.

Олег Ляшко і моя Радикальна партія, моя залізна команда, які потужно, чесно, відповідально завжди працюють у парламенті і з українцями. На цьому тижні в результаті нашої майже двохрічної боротьби дворічної парламент прийняв надзвичайно важливе рішення в першому читанні законопроект про заборону пальмової олії. Багато чув відгуків після цього, що, мовляв, це популізм,здорожчає продукція, і українці фактично отримають ще гірше, ніж було. Ці фейки розповсюджують ті, хто заробляє надбариші, надприбутки за рахунок здоров'я українців, коли травлять їх дешевою неякісною пальмовою олією замість того, щоб українські діти, українські громадяни споживали якісну продукцію. Заборона пальмової олії – це в першу чергу турбота про життя і здоров'я українців, що для мене і моєї команди є найвищою ціллю І друге. Заборона пальмової олії – це сприяння радикальним заходам по відродженню українського села і українського тваринництва. Сьогодні сільські сім'ї живуть виключно за рахунок молока, яке нічого не коштує, і за рахунок сезонної городини. Ми хочемо, щоб в кожному сільському дворі була корова і щоб українські селяни, чи це одноосібники, чи фермери, щоб вони отримали дотації від держави на утримання корів, це можливість годувати їхні сім'ї. Тому я хочу запевнити українських селян, що ми вичавимо цю пальмову олію із України, і замість пальмової олії українці будуть споживати ваше найкраще українське молоко. І ми не дозволимо нікому заборонити продаж селянам молока чи м'яса, тому що це фактично залишити сільські сім'ї без заробітків, без засобів до існування. Друга найважливіша проблема для людей – це надзвичайно висока вартість ліків, в результаті чого мільйони українців позбавлені можливості купувати ліки і лікуватись. Я і моя команда, ми оголошуємо хрестовий похід проти фармацевтичної мафії, яка за рахунок зубожіння українців заробляє надприбутки. Ми вимагаємо від влади запровадити державне регулювання цін на лік, обмежити рентабельність, скасувати ПДВ на ліки, і це дасть можливість дуже суттєво знизити їхню вартість. Також ми запропонуємо радикальне посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків, коли людина останні виносить гроші з хати, щоб купити ліки, і їй продають крейду. Ми також пропонуємо за рахунок державного бюджету забезпечувати хворих українців ліками на онкологію і антибіотиками. Люди в останні борги залазять, останнє продають, щоб полікуватися. Ми припинимо цю політику геноциду, ми забезпечимо право українців достойно жити в рідній країні.

Вільну державу, вільну економіку можуть побудувати тільки вільні люди і вільні громади. І насправді Україні як державній інституції вдалося зробити перший крок для того, щоб ці вільні громади почали себе будувати, – Закон про бюджетну децентралізацію і децентралізацію як таку. Але протягом тих трьох років ми побачили неймовірний реваншистський настрій і опір центрального уряду, який зливається з вульгарною олігархічною бізнес-економікою для того, щоб нищити ті паростки волі. Місто Борислав, місто, яке знаходиться на "чорному золоті", нафті, озокериті, газі, сьогодні отруюється. На 51 відсоток державне підприємство "Укрнафта" просто знищується, а могло би бути найбагатшим містом в світі. Знищується. Більше цього, знищуючи його екологічно. Сьогодні виводять організацію, перереєстровують фірму, переводять в інше місто, яке не має ніякого відношення до видобутку, яке не нищиться, і забирають прибуток міста. Знущання, зневага до місцевого самоврядування, до громади і до людини як такої. Місто Золочів. Місто вже протягом року бореться з альянсом вульгарних капіталістів, правоохоронних органів олігархічної держави і центральним урядом. І довело це до того, що мер міста пішов на екстраординарний крок і оголосив голодування, захищаючи громаду міста. СьогодніДержбудінспекція України відмінила нещасний дозвіл на злочинну діяльність вульгарного капіталістичного підприємця. Але протест продовжується, тому що треба перемогти остаточно. Вільна громада і вільна людина будує вільну державу. А тепер про антикорупційну боротьбу. Сьогодні колега Войціцька розказувала, скільки коштуватиме для України те, що українська держава в особі олігархічного консенсусу не хоче прийняти боротьби з корупцією, з корупцією, Антикорупційного суду. Це будуть десятки мільйонів, сотні мільйонів доларів для кишень українських громадян, які не зможуть розбудовувати українську економіку і українську армію, у якої єдині захисники української державності. Тому що олігархат сьогодні править державою. Ці мільйони, десятки мільйонів доларів, які були взяті в позики в Міжнародного валютного фонду, були використані олігархатом протягом останніх 20 років для власних потреб, а не для потреб стабілізації і розбудови української економіки, машинобудування, сільського господарства. І сьогодні вони розказують, що це "голка" МВФ. Олігархат є "голкою" української економіки із знищенням української державності. Тому Антикорупційний суд і місцеве самоврядування є сьогодні тими силами, які розбудують українську державність, і захистять від віковічного ворога, російської імперії. Дякую. Колеги, я вас попрошу зараз, одну хвилинку. Наступний стоїть Михайло Бондар, боєць Національної гвардії. Попросив 1 хвилину, не 3, а 1 хвилину. Ми надамо йому 1 хвилину, і після того я закрию засідання сесії. Будь ласка, пане Михайло, 1 хвилину. 13:40:54 БОНДАР М.Л. Дякую. Я постараюся вкластися. Питання буде пов'язано з Львівським протезним заводом. П'ять місяців працівники не отримують заробітної платні. За попереднього директора, який був до січня місяця цього року, Сергій Суязов, була от така ситуація, випускалася продукція, якою забиті зараз склади. А цей протезний завод якраз виготовляв коляски інвалідні, і протези, і в тому числі ортопедичне взуття як для людей з інвалідністю, так і для наших бійців на фронті. І та ситуація, яка зараз сталася, я хочу, щоб всі правоохоронні органи, які мають на це повноваження, всі перевіряючі структури перевірили діяльність цього Львівського протезного заводу, і в першу чергу директора Сергія Суязова, і дали йому належну оцінку. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, час, відведений для виступів народних депутатів, завершений. І я хочу нагадати, що чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 22 травня, о 10 годині ранку. о 10 годині ранку. Наступного тижня я, власне, планую, що ми зможемо розглянути Закон про антикорупційний суд. Це може зайняти не один, а кілька днів. Я розраховую, що в понеділок буде рішення комітету. І у вівторок після обіду, максимум в середу зранку, ми зможемо увійти в розгляд закону. Ви знаєте, 2 тисячі правок, це багато. Але, якщо ми узгодимо до цього часу позиції із МВФ і з Венеційською комісією, обговорення може бути набагато швидшим, і тому, я думаю, є великий шанс, що в четвер ми зможемо вийти на кінцеве рішення. Тому прошу підготуватися до напруженого наступного тижня. А зараз ранкове планерне засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую. До побачення.